Прошу народних депутатів України зареєструватись для участі в засіданні Верховної Ради України. Прошу провести реєстрацію.

Зареєстровано 349 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, я хочу нагадати, що ми починаємо роботу з продовження розгляду проекту Закону, який ми розпочали вчора розглядати, 6746. Потім проект Закону 6789 з питань національної безпеки і оборони. І, колеги, хочу вас проінформувати, що сьогодні ми маємо історичний шанс. Сьогодні Верховна Рада розгляне звернення Президента України до Його Всесвятості Варфоломія, Архієпископа Константинополя і Нового Риму, Вселенського Патріарха з проханням надати Православній Церкві в Україні Томос про автокефалію. Вважаю це питання історичної ваги для України, для усіх нас. І дане питання – це питання в першу чергу релігії, але також це питання утвердження державності та національної безпеки. Тому я закликаю усіх народних депутатів бути сьогодні максимально зібраними, максимально мобілізованими. Після перших двох питань я запропоную включити в порядок денний для прийняття рішення постанову, і орієнтовно в 10:40 ми перейдемо до розгляду цієї постанови. Тому я прошу усіх голів фракцій максимально запросити депутатів в зал, щоб ми мали повну концентрацію, щоб ми могли дати, я переконаний і вірю в це, що ми зможемо дати 300 голосів на підтримку цієї постанови, і будемо молити Богові, щоб наше звернення і звернення Президента України було почуте, і ми найближчим часом змогли отримати отримати Томос про автокефалію Української Церкви. А зараз ми продовжуємо розгляд питання… Надійшла заява від двох фракцій… Яких фракцій? Радикальної партії і "Самопоміч". І я надаю слово для виступу, вони готові замінити перерву на виступ. Надаю 3 хвилини для виступу Ляшко Олег. А потім, я нагадую, Оксана Продан наступна поправка 86, і ми переходимо до обговорення закону. Будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги народні депутати, Україна напередодні 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Наш обов'язок прийняти закон, який відновить державні гарантії і соціальні права людей, які ціною свого життя і здоров'я захищали Україну і світ від ядерної чуми. Фракція Радикальної партії блокує парламентську трибуну з вимогою поставити в порядок денний і розглянути законопроект за № 4442, який відновлює дію Закону про державні гарантії соціального захисту чорнобильців. Ці державні гарантії були скасовані рішенням уряду Азарова у 2011 році. По сьогоднішній день дія закону не відновлена, і будь-які уряди в ручному режимі регулюють виплати чорнобильцям. Ми вважаємо це нечесним і неправильним. Є два рішення Конституційного Суду, які зобов'язують, щоб видатки на чорнобильців були передбачені в державному бюджеті, щоб виконувався закон. Ми вимагаємо виконання закону, відновлення соціальних гарантій і державної підтримки для українців- ліквідаторів і постраждалих від Чорнобильської катастрофи, відновлення державного фінансування, харчування дітей у школах, перерахунок пенсій для чорнобильців, відновлення медичного забезпечення і соціальних гарантій. Наполягаємо, щоб законопроект був розглянутий, щоб герої- чорнобильці не побиралися, коли треба іти за ліки, за лікування, за харчування і і усі інші проблеми, які пов'язані з чорнобильською чумою. На жаль, чорнобильців залишилося в Україні не так багато. Сьогодні багато хто з них голодує біля Міністерства соціальної політики. Вони вимагають, щоб влада їх почула. Коли влада розказує, що на виконання державних гарантій для чорнобильців немає коштів, – красти менше треба. Перекрийте контрабанду на митниці – мінімум 5 мільярдів доларів отримаємо додаткові доходи до державного бюджету. Проведіть чесний повторний конкурс на продаж 4G-частот – мінімум мільярд доларів отримаємо до державного бюджету. Припиніть займатися корупцією в нафтогазовому секторі і на комунальних тарифах мінімум 5 мільярдів доларів отримаємо до державного бюджету. Верніть гроші з офшорів, куди вивели сотнями мільйонів доларів. Ось вам кошти на чорнобильців, на підвищення соціальних стандартів, на підвищення заробітних плат і пенсій для українців. Тому, щоб були гроші, треба одне: припинити красти і вести зовсім іншу економічну політику, торгувати не національними інтересами України і недешевою робочою силою, а готовою продукцією з високою доданою вартістю, і щоб українці заробляли в рідній країні. Вимагаємо розгляду законопроекту 4442. Отже переходимо, тобто продовжуємо розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (6746). Хочу нагадати, що вчора ми зупинились на поправці… Пані Оксана Продан! Якщо можна, відійдіть, щоб ми могли з автором правок візуальний контакт. 86 правка, якщо я не помиляюсь. Тому я зараз прошу Вікторію Пташник приготуватись до обговорення. І запрошую до слова Оксану Продан, 86 правка. Будь ласка, включіть мікрофон. 10:11:08 ПРОДАН О.П. Шановний Андрій Володимирович! Я маю на підтвердження три поправки: 86, 87 і 112. Наперед говорю, більше інших поправок немає на підтвердження. Прошу поставити на підтвердження поправку 86, яка передбачає, що при подачі заявника заяви про надання листа-маркера, він повинен подавати, серед інших документів, які подає, всі відомі йому учасників

Напевно малося на увазі не підтвердження, а те, що пані Оксана наполягає на підтриманні даної поправки. Адже ця поправка була відхилена комітетом, як і попередня пані Оксани, 85-а. Ідеологічно комітет підтримує вашу ідею. Але комітетом була поправка підтримана 82-а народного депутата Іванчука, і через те змінилася структура статті 52 І у зв'язку з цим пропозиція, яка зараз викладається, вона є нерелевантною і вже не може бути врахована. Тому саме через це 86 поправка була комітетом відхилена. Дякую. Але пані Оксана наполягає на голосуванні. І тому я по кожній поправці проведу окремо голосування. Перше голосування. Хто підтримує поправку 86 народного депутата Продан, прошу проголосувати, комітет її відхилив.

За-71 Рішення не прийнято. Ставлю на голосування поправку 87. Хто її підтримує, прошу проголосувати, комітет її відхилив. За-64 Рішення не прийнято. І ставлю на голосування поправку 112. 112. Я вернуся. Отже, ставлю 112-у. Прошу проголосувати, хто підтримує, комітет її відхилив. Будь ласка.

За-56 Рішення не прийнято. Отже, іду по наступних поправках. Ми до неї ще не дійшли, ми пройшли просто Оксани Продан поправки, а зараз ми вертаємося до 90, і я називаю. 94-а. Не наполягає. 95-а. Не наполягає. 96-а. Не наполягає. 97-а. Не наполягає. 98-а. Не наполягає. 99-а. Не наполягає.

моя правка спрямована на виключення зі статті 60 закону норми про захист економічної конкуренції, норма, яка суттєво обмежує право юридичних і фізичних осіб на доступ до правосуддя. Мова йде про те, що стаття 60 закону хоча і надає заявнику та відповідачу право на оскарження рішення органів Антимонопольного комітету, але звернутися з такою скаргою можна лише у двомісячний строк, і цей строк не може бути відновлений. Це означає, що неважливо, чи поважні причини пропуску даного строку, чи неповажні, суд все одно відмовить позивачу у розгляді справи, бо строк не може бути відновленим.

що, по-перше, така позиція і така аргументація є абсолютно нерелевантною. Я спершу хочу звернути народного депутата він пропонує внести зміни до статті, які не розглядалися в першому читанні, що категорично не відповідає Регламенту. Давайте Регламенту все-таки дотримуватися. По-друге. Питання відновлення пропущених заявників строків для оскарження рішення Антимонопольного комітету точно не є предметом цього проекту, і доцільність внесення змін не випливає з прийняттям інших змін, пропонованих проектом. Це загальні норми процесуального законодавства і, зокрема, Господарсько-процесуального кодексу. Тому говорити про те, що хтось позбавлений права на Дякуємо. Шановні колеги, навіть в президії не чутно, як йде обговорення. Я думаю, ніхто в залі не чув ані поправки пана Семенухи шановного, ані пояснення шановної пані Пташник. Я дуже прошу, давайте одне одного шанувати, і ті, хто біля трибуни, і ті, хто сидять в залі, і слухати обговорення. Будь ласка, я ставлю на голосування поправку 104. Пан Семенуха пояснював свою позицію, якщо хтось його почув. Комітет проти. Прошу визначитися залу.

107-а була, Семенуха. Тепер 106-а… Зараз… 106-а – це поправка Іванчука. Але народний депутат Одарченка вимагає дати йому слово. Поправка Іванчука була підтримана комітетом. Будь ласка, народний депутат Одарченко. Дякую, пані Ірино. Я прошу 106 поправку поставити на підтвердження. Шановні колеги, законопроектом передбачено, що у випадку оскарження рішення Антимонопольного комітету воно набуває чинності тільки після того, як скарга буде розглянута у всіх трьох інстанціях, тобто і у Верховному Суді. Врахована 106 поправка вказує на те, що рішення Антимонопольного комітету набуває чинності після апеляційного розгляду справи. Таким чином, можуть виникати досить складні ситуації, коли багатомільйонний штраф буде стягуватися вже після апеляції, а неймовірно перевантажений Верховний Суд розгляне цю скаргу через 2-3 роки, коли вже ці кошти стягнуті, підприємство збанкрутує. Тому поки Верховний Суд не буде належним чином укомплектований, пропоную залишити редакцію першого читання: всі стягнення після остаточного рішення. Прошу поставити цю правку на підтвердження. Дякую. Будь ласка, шановна пані Пташник, прошу вас надати коментар від комітету щодо поправки номер 106. 10:18:59 ПТАШНИК В.Ю. У нас діють загальні принципи, які говорять про те, що рішення Антимонопольного комітету не набувають чинності протягом оцього двомісячного строку, який дається… протягом протягом якого дається суб'єкту господарювання право на оскарження. Якщо два місяці минуло, він не оскаржив, відповідно, рішення Антимонопольного комітету набуває чинності і має бути виконаним. З іншого боку, якщо він звертається до суду, то тут діють загальні принципи. Є можливість оскаржити в першій інстанції і знов таки далі, якщо він далі не звертається до апеляції, то, відповідно, рішення набуває чинності судове. Якщо ж він оскаржує в апеляційному порядку, то, очевидно, що рішення має набуватися після... має вступати в силу після апеляційного розгляду. Тому я прошу все ж таки підтримати поправку Іванчука і не розбалансовувати законопроект. Дякую. Шановні колеги, я звертаю вашу увагу, що тільки що виступала від комітету пані Пташник. І вона просить зараз залу звернути увагу, що комітет підтримав поправку 106 і просить не розбалансовувати відповідний законопроект. Я ставлю на підтвердження на вимогу депутата Одарченка поправку 106, нагадую, що комітет її підтримав. Прошу визначитися.

127 голосів набирає ця поправка. Прошу комітет врахувати, коли будемо підходити до фінішу. 105 поправка, народний депутат Сажко. І перепрошую, що я вас пропустила. Будь ласка, прошу. Дякую. Сергій Сажко, 59-й виборчий округ, Донеччина. Прошу врахувати мою поправку номер 105 щодо внесення змін до частини один статті 60 закону. Якою пропонується встановити право оскаржувати рішення не тільки органів АМКУ, але і безпосередньо посадових осіб, які самостійно приймають обов'язкові для виконання рішення, розпорядження або вимоги. Зазначене спрямоване на розширення існуючих практичних засобів судового захисту для суб'єктів господарювання, зокрема, пропонується допустити можливість змін рішення АМКУ через оскарження розмірів штрафу в судовому порядку, Дякую. Дякую. Шановні колеги, я ставлю на голосування поправку 105 народного депутата Сажка, комітет її відхилив, автор просить підтримати. Прошу визначитися. 92 голоси набирає ваша поправка, вона не враховується. 107-а, будь ласка, народний депутат Семенуха. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Ця правка так само стосується встановлення терміну, протягом якого зупиняється рішення Антимонопольного комітету України про накладання штрафу у разі його оскарження суб'єктом господарювання. Водночас проект закону передбачає можливість зупинення судом виконання рішення Антимонопольного комітету лише до закінчення апеляційного оскарження. Нашою ж правкою передбачається, що у разі касаційного оскарження виконання рішень органу Антимонопольного комітету

я ще раз закликаю до тиші в сесійній залі, щоб ми, ну, шанували авторів поправок і чули їх пояснення. І я прошу залу визначитися. Будь ласка, поправка номер 107. 81 голос. Не підтримана ваша поправка. 110-а. Пані Пташник мікрофон увімкніть, будь ласка. Ні, ні, ні, я не наполягаю. Остання, 117-а, пані Шкрум. Олена Шкрум. Я не бачу. Не наполягає. Шановні колеги, ми закінчили роботу над поправками. Я дуже прошу зараз дуже уважно вислухати представника профільного профільного комітету пані Вікторію Пташник, яка підсумує обговорення, і особливо ту норму, що стосується поправки номер 106. І ми будемо визначатися по голосуванню. Я прошу уваги! І, будь ласка, увімкніть мікрофон пані Пташник. Шановні народні депутати, я вас дуже прошу підтримати цю законодавчу ініціативу, адже тут йдеться про захист і прав споживачів, які мають і право, і заслуговують на те, щоб, власне, Антимонопольний комітет притягав до відповідальності всіх порушників, а споживачі купували якісні товари за дешевими цінами. Тут йдеться про захист бізнесу, бо не може бути свавілля, в тому числі з боку органів Антимонопольного комітету, і не може бути двоякого підходу. Більш того, я хочу сказати, що тут йдеться про ефективні механізми розслідування найнебезпечніших порушень порушень в сфері конкуренції саме картелей, і тут ми надаємо такі механізми, які передбачені Європейським Союзом. Тут є багато позитивних норм, і мені би дуже хотілося, щоби моя розпочата справа раніше була доведена до кінця, адже я не є людиною процесу, я є людиною результату. Я дуже вас прошу підтримати і ждати мені спокійно Пані Вікторія, зате у вас буде дуже багато няньок, якщо щось трапиться в цій сесійній залі. Але все буде добре. Друзі, ми почули автора законопроекту, і ми почули позицію, в даному випадку, і комітету. І комітет просить нас перед голосуванням повернутися до 106-ї поправки. Я прошу депутатів повертатися до сесійної зали і будемо визначатися по голосуванню. Голова комітету вимагає слова. Ми давали тільки що заключне слово від пані Пташник від комітету. Ви хочете щось додати? Я, порушуючи Регламент, за що відразу перепрошую в колег… Пане Андрію, вам надати слово? порушуючи Регламент, надаю дві хвилини голові комітету. Колеги, повертайтесь поки що на робочі місця. Будь ласка, пане Андрію. Ми сьогодні більше Регламент не порушуємо, зараз трохи відступаємо від нього. Прошу, дві хвилини. Шановна пані головуюча! Шановні народні депутати! Я хотів би, пані Ірино, тільки попросити вас поставити перед голосуванням за законопроект

без яких, на думку комітету, відбувається розбалансування цього законопроекту. Шановні колеги, зараз ми переходимо до голосування…

обговорення і переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. Отже, колеги, в ході обговорення голова комітету і доповідач попросили, щоб ми повернулись до правки 73 і 106. Вони переконані, без врахування тих правок закон буде неповноцінним і не буде повноцінно діяти. Отже, комітет просить, щоб зал Верховної Ради повернувся до правок 73 і 106 і врахував ці правки, і після того вже перейти до прийняття закону в цілому. І тому зараз я буду ставити на голосування ці дві правки, а потім вже закон в цілому. Прошу усіх зайняти свої місця і приготуватись до голосування. Увага, колеги! Прошу усіх повернутись на робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення. я ставлю на голосування пропозицію повернутись до правок 73 і 106, це прохання комітету. І я прошу підтримати пропозицію комітету, і прошу проголосувати за повернення до правки 73 і правки 106. Прошу проголосувати. І прошу підтримати. Отже, голосуємо. Прошу підтримати. Прошу проголосувати за повернення. Голосуємо. За-175 Не встигли. Я ще раз поставлю, але надто великий розрив. Отже, ще раз хочу повідомити, ми кілька годин проговорювали законопроект. Голова комітету просить, щоб ми повернулись до правок 73 і 106, бо інакше закон може бути незбалансований. Тому я прошу всіх народних депутатів уважно проаналізувати цю пропозицію і ще раз поставлю на голосування пропозицію повернутись. Будь ласка, займайте свої робочі місця. Готові, так? Отже, я ще раз ставлю пропозицію повернутись до правки 73 і до правки 106. Прошу проголосувати і підтримати повернення. Прошу підтримати пропозицію комітету. Голосуємо.

За-188 Немає в залі більшості для повернення до правок. І тому переходимо до прийняття закону в цілому без повернення до цих правок. І ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (№ 6746). І я прошу проголосувати закон в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати і прошу підтримати. Колеги, голосуємо. Прошу підтримати. З пропозицією голови підкомітету Фаєрмарка, який озвучив її під стенограму. Колеги, ми під час обговорення фактично усі фракції підтримали даний законопроект. Я зараз поставлю на повернення… Прошу одна хвилина Вікторії Пташник. І прошу заходити в зал і займати робочі місця. Будь ласка. 10:32:19 ПТАШНИК В.Ю. Колеги, я звертаюся до тих депутатів, які не голосують. Я не розумію, чому ви не хочете запровадити, наприклад, конкретні строки, протягом яких Антимонопольний комітет має розслідувати порушення, щоб це не не роками тривали ці розслідування, а щоб вони були зобов'язані доводити справи до кінця, щоб вони не кошмарили бізнес постійно своїми запитами, і бізнес постійно мав відповідати, а щоб вони мали розслідувати ці справи до кінця. Чому ви не хочете голосувати за те, щоб суб'єкти господарювання мали право на ознайомлення з документами і щоб комітет був зобов'язаний відповідати… надавати цю документацію? Чому ви не хочете вводити процедури, які є в Європейському Союзі для того, щоб розслідувалися нарешті картелі, для того, щоб комітет не займався малозначними якимись питаннями, а щоб дійсно таємні змови на ринку розслідувалися і щоб порушники притягалися до відповідальності? Я закликаю всіх, адже це права бізнесу, це розслідування найнебезпечніших справ і це фактично права споживачів, які мають право купувати якісні товари, не за завищеними… 30 секунд, завершуйте. І прошу заходити в зал. Будь ласка. ПТАШНИК В.Ю. Це про права споживачів, які мають право отримувати якісну продукцію за економічно обґрунтованими цінами. І якщо окремі монополісти зловживають своїм правом і піднімають фактично ціни на свою продукцію, то за це має карати і в тому числі Антимонопольний комітет. Тому я дуже вас прошу підтримувати, підтримати цю ініціативу. Ця ініціатива народилася разом з юристами з конкуренційного права Асоціації… Дякую вам. Колеги, я прошу займати робочі місця. Справді, ця ініціатива появилась 9 місяців тому, 9 місяців ми готували цей законопроект, і комітет провів роботу. Майте повагу також і до Вікторі Пташник, яка прийшла доповідати в зал, а мала би сьогодні бути в очікуванні в лікарні на синочка або донечку. Вона прийшла переконати нас в тому, щоб цей закон був підтриманий. Давайте проявимо і повагу до тих ідей, які закладені в законі, але також і до автора закону, і до комітету, які готували цей законопроект. Давайте, колеги, зараз повернемося і проголосуємо закон в цілому. Я впевнений, просто не усі зорієнтувалися. Дев'ять місяців закону, і давайте ми сьогодні вийдемо на позитивне рішення. Будь ласка, зайдіть в зал. Зараз я поставлю на повернення. Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону № 6746. Я прошу всіх уважно взяти участь в голосуванні і прошу всіх проголосувати і підтримати. Отже, колеги, прошу проголосувати за повернення до проекту Закону 6746. Прошу всіх уважно взяти участь в голосуванні і прошу підтримати. Отже, голосуємо. Артур, кожен голос. Будь ласка, займіть місця. Прошу проголосувати за повернення, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

6 голосів. 6 голосів. Запросіть в зал депутатів, я ще раз поставлю. Я бачу, що не встигли. 6 голосів. Будь ласка, займіть робочі місця. Голови фракцій, запросіть депутатів в зал. Отже,

Отже, не виходьте із залу, будь ласка. Пане Ігор, поверніться. Підійшли депутати. І я, колеги, ставлю ще раз на голосування пропозицію повернутись. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект Закону 6746. І прошу всіх бути на робочих місцях і взяти участь в голосуванні. Отже, ставлю на голосування пропозицію повернутись до 6746 і прошу усіх проголосувати, і прошу повернутись. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Уважно! Кожен голос. Голосуємо. Колеги, я ще раз поставлю. І я прошу голів фракцій, прошу по фракціям показати. По фракціям. "Блок Петра Порошенка" – 84, "Народний фронт" – 64, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч"

– 1. Я хочу повідомити для того, щоб ми зараз здобули, що після наступного Закону про безпеку і оборону я поставлю пропозицію про включення в порядок денний для прийняття рішення ряду законопроектів і поміж них також законопроект 4442, тобто серед них буде і цей законопроект. І я прошу зараз зайняти робочі місця, і взяти участь у голосуванні. Будь ласка. Отже, колеги, я прошу приготуватися до голосування і я прошу взяти участь у голосуванні. Прошу проголосувати за повернення до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності впроваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, за повернення. Я прошу всіх уважно взяти участь у голосуванні і прошу підтримати. прошу проголосувати за повернення до 6746. Прошу проголосувати і прошу підтримати, голосуємо. Прошу підтримати, голосуємо. За-227 Ми повернулися до закону. Тепер я ще раз ставлю пропозицію на голосування, повернутися до правок 73 і 106. Отже, прошу проголосувати. Хто підтримує пропозицію комітету за повернення до правок 73 і 106. Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення до правок. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Зал не повернувся. Рішення не прийнято. І тепер я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності впроваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (№ 6747) в другому читанні та в цілому з поправкою Фаєрмарк, яка була озвучена вчора під стенограму. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Колеги, кожний голос. Прошу голосувати, прошу підтримати. Колеги, голосуйте. Артур, голосуємо. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо.

Я поставлю ще раз на повернення, якщо не буде голосів, я поставлю на повторне друге читання. Але просто дивна ситуація відбувається в залі. Отже, колеги, ще раз я ставлю пропозицію повернутись до проекту Закону 6746 і я прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги, кожен голос. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо за повернення. Прошу підтримати. Отже, ставлю на повторне друге читання. Я прошу, колеги, підтримати повторне друге читання. Ми три години розглядали законопроект. Ми три години працювали над тим, щоб вийти на оптимальне рішення. Отже, я ставлю на голосування наступну пропозицію, передбачену Регламентом, щоб проект Закону 6746 направити в комітет… Проголосуєте? Добре, колеги, увага! Я ще раз ставлю повернення змінилася ситуація у фракції, я ще раз поставлю повернення. Але я прошу всіх дуже уважно, відповідально проголосувати. Отже, всі готові? Кожен голос має значення, подивіться. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону 6746. Прошу проголосувати, прошу підтримати за повернення. Прошу підтримати. Голосуємо! Прошу проголосувати. Голосуємо.

Не встигла. Ірина Геращенко не встигла, це вагома причина. Отже, я ставлю на повернення проект Закону 6746. І я прошу кожного, наголошую, кожного відповідально і уважно проголосувати. Прошу підтримати повернення до проекту Закону 6746. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Уважно і відповідально! Голосуємо! Прошу підтримати. Голосуємо. Отже, ставлю на голосування пропозицію, щоби проект Закону 6746 направити в комітет на повторне друге читання. Прошу проголосувати і прошу підтримати 6746 у комітет на повторне друге читання. Прошу проголосувати. Голосуємо, щоб ми не втратили законопроект. Прошу всіх підтримати. Голосуємо, прошу підтримати.

Ні! В нас, колеги, наступний закон, дуже короткий – це 6689, це проект Закону про внесення змін до статті 21-4 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Після цього закону ми переходимо до питання постанов і включення у порядок денний сесії. І я прошу, колеги, приготуватися. Я запрошу до доповіді представника Комітету з питань національної безпеки і оборони Івана Вінника. Там всього 9 правок, і прошу всіх залишатися на робочих місцях. 10:46:35 Доброго ранку, шановні колеги. Це нескладний, але дуже важливий проект. Він збільшує одноразову виплату сім'ям загиблих військовослужбовців Він диверсифікує виплати в разі отримання відповідних інвалідностей, травм тощо під час проведення... він поширює соціальний захист на осіб без громадянства та іноземців, які згідно чинного законодавства мають право укласти контракт та проходити службу в Збройних Силах України і захищати нашу з вами державу. До цього проекту було подано 15 правок, Дві з них враховано редакційно, 13 відхилено. Одразу хотів би сказати по правках, які відхилені, вони стосувалися поширення соціального захисту на сім'ї загиблих, смерть яких настала не одразу під час отримання травм, а внаслідок отриманих травм через певний період часу чи захворювань. Хочу нагадати всім, колеги, що відповідний законопроект (за реєстраційним номером 6268-1) вже розглянутий нашим комітетом в першому читанні, він підготовлений комітетом до другого читання. Ми не встигли вчора на комітеті до нього дійти. Але я думаю, що сьогодні, можливо, в залі ми проведемо комітет і будемо просити Голову Верховної Ради вже на вечірньому засіданні щоб ми його проголосували. Зараз я прошу підтримати 6689 і рухатися далі. Дякую. Дякуємо, шановний колего. Ми переходимо до поправок, Поправка номер 3 народного депутата Семенухи. Пане Семенуха шановний, вельмишановний пане Семенуха, не наполягаєте на 3-й? А поправка номер 2, народний депутат Каплін. Вона була врахована частково, але автор наполягає на повному врахуванні. Будь ласка. наполягаю на повному голосуванні за цю правку в тій редакції, яка викладена у правці. І хотів би, користуючись нагодою, наголосити, звернутися до керівників фракцій, сьогодні присутніх депутатів з тим, щоби була сьогодні максимальна мобілізація, ми проголосували Чорнобильські закони і дали можливість тим людям, які сьогодні, до речі, приїхали під Верховну Раду України, отримати відповідне соціальне забезпечення і перераховані пенсії. І прошу вас включити трансляцію засідання Верховної Ради України на вулицю, де зібралося кількасот чорнобильців з усієї країни. Вони повинні знати про перебіг сьогоднішнього засідання і розгляд наших наших законодавчих ініціатив, які стосуються захисту їх соціальних прав, їх пенсій, і взагалі питання поваги з боку Верховної Ради України, коаліції, влади, опозиції до чорнобильців. Дякую. я дуже прошу обговорювати поправки, а не виступати на політичні теми під час обговорення поправок до абсолютно іншого законопроекту. Соціальні теми ми зараз не обговорюємо, шановний автор поправки. Ми не ставимо другу поправку на голосування, тому що автор хотів зробити політичну заяву, а не озвучити поправку. Шановні колеги, ця поправка частково була врахована комітетом і ми її не голосуємо. 4 поправка, народний депутат Семенуха.

Поправка номер 3, народний депутат Семенуха не наполягає. Поправка номер 4. Я прошу увімкнути мікрофон народному депутату Семенусі. І дайте, будь ласка, поправка номер 4. Далі йдуть в основному ваші поправки, шановний колего. І я вас дуже прошу - там 15 ваших поправок і одна Капліна, - визначіться. які для вас є принциповим, щоб ми ставили на голосування. Дякую. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановна головуюча, я з вашого дозволу по суті 7 правки. Хочу звернути увагу колег, що ручна методика розподілу та керування бюджетом уряду призвела до чергових, на жаль, наслідків, а саме: порядок виплати одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності групи, отриманої внаслідок поранення, травми або каліцтва під час військової служби, був порушений і внаслідок чого виплата суттєво зменшилась. Згідно з постановою Кабміну її обчисленні відбувається за допомогою показника прожиткового мінімуму, встановленого на початку року. Я ж пропоную правкою замінити цей показник на прожитковий мінімум, встановлений на момент встановлення військовослужбовцю інвалідності. І така одноразова допомога становить 400 прожиткових мінімумів. З початку й до кінця року, як правило, прожитковий мінімум зростає на 150 гривень, тобто йдеться, насправді, в грошову різницю в 60 тисяч гривень, що є достатньо відчутними величезними коштами для людини, яка частково або повністю втратила працездатність. Тому прошу підтримати. Мені здається, це більш буде відповідати тій потребі, які ставлять за мету вирішити цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний пане Семенуха. Ми обговорюємо 7-у поправку на вимогу народного депутата Семенухи, секретар Комітету з нацбезпеки і оборони вимагає слово для висловлення позиції комітету. Прошу вас. 10:52:50 ВІННИК І.Ю. Ми в цілому, безумовно, підтримуємо, що впродовж року прожитковий мінімум може змінювати, але це, безумовно, пов'язано також з видатками бюджету і, незважаючи на те, що ми підтримуємо ідеологію цієї правки, ми зобов'язані дотримуватися вимог Регламенту та Конституції, що законопроекти, які ми приймаємо, мусять враховувати також вимоги Бюджетного кодексу. Саме тому мова йде про 1 січня. Ми будемо щорічно приймати бюджет на наступний рік, щорічно буде встановлюватися мінімальний прожитковий мінімум, і саме з цього принципу – принципу законотворчості, який ми завжди враховуємо в цій сесійній залі ця правка була відхилена. Хоча по суті ми, безумовно, підтримуємо абсолютно адекватність виплати соціальної допомоги по відношенню до поточної ситуації в економіці, інфляційних процесів, її індексації впродовж року, або впродовж відповідних термінів. Дякую. Дякую. Шановні колеги, на вимогу народного депутата Семенухи ми зараз маємо визначитися по поправці номер 7. Роман, пан Роман нам представив свою позицію. Я дуже прошу, щоби зала зараз визначилася. Комітет її відхилив. Прошу визначатися.

118 народних депутатів підтримали вашу поправку, шановний пане Романе, але вона не враховується. Наскільки я зрозуміла, ви не наполягаєте на 4-й, 5-й, 6-й, 7-му ми пройшли. 8-а, 9-а, ви не наполягаєте. 10-а, 11-а, не наполягаєте. А зараз Каплін, народний депутат, 12-а поправка. По поправці. По чорнобильцям будем говорити через кілька законів. Будь ласка, мікрофон пану Капліну. Прошу поставити на голосування правку у викладеній мною редакції. І, вельмишановна пані головуюча, я ще раз наполегливо прошу вас включити трансляцію засідання Верховної Ради для людей, які зібралися на вулиці. Хочу вам сказати, що я як син загиблого чорнобильця, який першим з всієї країни волонтером пішов захищати світ від чорнобильської чуми, маю моральне право представляти тут їх інтереси і дбати про те, щоб вони отримали, живі отримали соціальний захист. Я прошу вас уклінно поставити, включити трансляцію для чорнобильців на вулицю, щоб ті люди, які приїхали з усіх куточків країни, чули про те, що відбувається у Верховній Раді України, і бачили вдячність Верховної Ради України перед ними, і готовність Верховної Ради захистити їхні соціальні права. Дякую вам. Шановний колега, я уклінно прошу вас дотримуватися Регламенту. І уклінно прошу вас виступати виключно з мотивів поправки номер 12. Ми не почули текст поправки номер 12, яку комітет, до речі, відхилив, тому що ви присвятили ваш виступ іншій проблематиці. Будь ласка, представник комітету прошу слова. 10:56:17 ВІННИК І.Ю. Ну, власне, цей проект був покликаний поширити соціальний захист на іноземців та осіб без громадянства, які уклали контракт на проходження військової служби. І ідея надання відповідного еквівалентного соціального захисту таким особам, які на рівні з громадянами України захищають нашу державу, покладалася в основу цього проекту. Тому ця правка вона, власне, дублює ідею, і саме тому вона відхилена. Комітет, власне, підготував до другого читання цей проект, врахував всі зауваження науково-експертного управління. І бланкетна норма, де визначено, що іноземців і осіб без громадянства, які на законних підставах проходять військову службу у Збройних Силах України за контрактом, що поширюється на них соціальний захист, що передбачений для військовослужбовців - громадян України та членів їх сімей, включено в текст до другого читання на пропозицію Головного науково-експертного управління. давайте переходити вже до прийняття рішення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний колего. Прошу визначитися по… Шановний пане Каплін, визначатись по вашій поправці? Визначатися по поправці номер 12.

Дякую. дуже лаконічно представив свої поправки. Остання поправка номер 15. Колеги, повертайтесь, будь ласка, до сесійної зали, зараз буде дуже важливе голосування. Дякую. 10:57:58 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, правка так само стосується розміру і прив'язки до прожиткового мінімуму, Пропоную встановити, що одноразова грошова допомога військовослужбовцям - громадянам України та членам їх сімей також визначатиметься, виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого відповідно на дату загибелі або дату встановлення інвалідності, дату визначення ступеню втрати працездатності без встановлення інвалідності, а не на 1 січня, як пропонує проект закону. Правка, до речі, симетрична правкам 3, 7 і 10, що передбачені для військовослужбовців з числа іноземців і осіб без громадянства та членів їх сімей. Прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, прошу визначитися по поправці номер 15. Поправка номер 15. Прошу визначатися, шановні колеги. Голосуємо. Це поправка номер 15 народного депутата Семенухи. Комітет її відхилив. Автор наполягає. 10:59:01 За-116 116 народних депутатів підтримали, шановний пане Романе, вашу поправку. відхиляється. І ми закінчили розгляд законопроекту. Колеги, я дуже прошу повертатись до сесійної зали всіх. Отже, колеги, ми завершили обговорення і переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. Отже, прошу усіх приготуватись до голосування, до прийняття рішення. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 21-4 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (№ 6689) в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. За-250 Закон прийнято. Тепер, колеги, переходимо до розділу до включення до порядку денного та прийняття рішення. пропонується проект Постанови про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. Отже, я ставлю на голосування пропозицію, щоб ми розглянули його зразу після блоку включення в порядок денний сесії. Тому я прошу усіх приготуватись до голосування. Прошу всіх взяти участь в голосуванні і прошу дану пропозицію підтримати. Колеги, поверніться в зал. Поверніться в зал, будь ласка. Поверніться в зал. І я прошу підтримати пропозицію включення в порядок денний для прийняття рішення проекту Постанови 8284. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Наступне. Я ставлю на вимогу блоку "Петра Порошенка" пропозицію включення в порядок денний для прийняття рішення проект Закону про Національне бюро фінансової безпеки України (8157, 8157-1 Прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати, прошу проголосувати. За-150 Рішення не прийнято. Наступне. Як я і обіцяв, я ставлю пропозицію включити в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону 4442 і 4442-1. Прошу голосувати.

Ми включили в порядок денний. Прошу, я ще раз ставлю. Не зрозуміли. Отже, ставлю, ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний сесії для прийняття рішення проект закону, на якому наполягає Комітет з питань безпеки, це є проект Закону 82… Скажіть мені, комітет безпековий, підкажіть мені. Вінник, не наполягаєте? Який? Не було рішення комітету. Отже, колеги, я зараз, я зараз, колеги, поскільки в комітеті безпековому ще нема кінцевого рішення, коли Комітет з безпеки прийме кінцеве рішення, ми поставимо його відповідно на розгляд. А зараз ми переходимо до питання, яке ми включили в порядок денний сесії. Це є проект Постанови про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні (№ 8284). хочу повідомити, що у Верховну Раду України прибув Президент України Петро Олексійович Порошенко. І я запрошую в зал для участі в обговоренні і прийнятті рішення цього законопроекту Президента України Петра Олексійовича Порошенка. Будь ласка. я запрошую до виступу Президента України Петра Олексійовича Порошенка. Прошу у всіх максимальної уваги. Христос Воскрес! Шановний пане Голово! Шановна президія! Дорогі колеги народні депутати України! Шановний український народе, дорогі співвітчизники! Неначе грім серед ясного неба, саме так питання, яке ми сьогодні розглядаємо і обговорюємо, пролунало для багатьох з тих, хто не дуже уважно слідкує за проблематикою Української Єдиної Помісної Православної Церкви. Я хочу наголосити, що в моїй роботі вона була, Церква, пріоритетною і в моїй передвиборчій програмі, з перших же днів президентства. Я про це неодноразово наголошував в своїх виступах, особливо на дні Хрещення, а слова підкріплював ділами на виконання обіцянок. І всі ці роки тривав непомітний для стороннього глазу діалог між Україною і Вселенським престолом. Представники нашої команди їздили на Фанар як на роботу. Боротися за українську церкву – це і є робота – важлива, почесна, але в той же час надзвичайно відповідальна. Моя великодня зустріч з Його Всесвятістю Патріархом Варфоломієм була далеко не першою, але, виявилося, вперше дуже обнадійливою і найбільш результативною. В перебігу нашої з Патріархом кількагодинної розмови, з Патріархом, з членами Синоду, я нарешті відчув, що настав вже час розрізати цю дипломатичну тишу швидкими конкретними кроками. Бачите, навіть сонце вийшло під час обговорення нашого питання. Днями я написав офіційне звернення до Вселенського Патріарха проханням про Томос, про автокефалію Православної Церкви в Україні, Грамоту про незалежність української церкви, якщо говорити світською мирською мовою. І цей довгоочікуваний Томос стане не лише торжеством православ'я, але і актом глибокої, відновлення глибокої історичної справедливості. Саме із Царгорода пролилося на нашу благословенну землю світло християнської віри і вже потім ми поділилися з тим заліссям, де давні київські князі дуже необачно заснували Москву. Довгоочікуваний нами Томос ще більше укріпить релігійну свободу в Україні, укріпить міжконфесійний мир, посиль права і свободи громадян, які будуть, нарешті, єдині і перестануть ділитися на нібито канонічних і нібито неканонічних. Такий Томос, дорогі мої, зміцнить нашу незалежність, він видалить рудименти того політичного проекту, який називається "руським миром" і який придумали, до речі, саме ієрархи Російської Православної Церкви. То вже потім цю небезпечну для України політичну єресь взяла на озброєння влада Російської Федерації. І, врешті-решт, наша об'єднана Українська Православна Церква може стати найбільшою в усьому православному світі. І про цю перспективу я говорив поточного тижня з предстоятелями усіх трьох Православних Церков України. Константинопольська Церква для нас була, є і буде Церков'ю-матір'ю, до якої ми, її чада, звертаємося по допомогу в подоланні розділення, а Його Всесвятість – єдиний, хто спроможний допомогти православним України врегулювати канонічний статус Української Церкви в структурі світового православ'я. Отже, прошу вас, шановні народні депутати, підтримати мій лист до Вселенського Патріарха спеціальною постановою парламенту. Я дуже добре пам'ятаю, що ви вже голосували за звернення до Владики, і це було в 2016 році. Скажу по секрету, я теж пишу листи Його Всесвятості не вперше. Але зараз це треба зробити ще раз, виходячи з дипломатичних міркувань, для продовження і завершення успішного переговорного переговорного процесу багатолітнього… який має багатолітній час і термін. Свого листа, постанову, яку, я сподіваюсь, ви зараз приймете і підтримаєте, відповідні звернення українських ієрархів, які вже підписані, і маю якнайшвидше направити до Стамбула. Його Святість Патріарх Філарет передав мені підписи усіх ієрархів Київського патріархату із проханням до Вселенського про Томос щодо автокефалії. Так само у повному складі написали до Вселенського Патріарха ієрархи Української Автокефальної Православної Церкви, і владика Макарій їх мені вже також також вручив. І я втішений не лише тим, що ці дві церкви напрочуд швидко відгукнулися на мій заклик, вони впевнено продемонстрували нарешті вперше за 26 років готовність єднатися і забути певні непорозуміння, які час від часу виникали в їхніх стосунках. Хочу наголосити, що двері об'єднаної церкви відкриті для всіх. Я хотів би всім нагадати слова покійного предстоятеля Української Православної Церкви Московського патріархату митрополита Володимира: "Автокефалія – це спосіб організації церковного життя, свідчення кількісного та якісного зростання церкви, її здатності до самостійного буття". І в свою чергу, я ще раз наголошую, слід виходити з давнього канонічного принципу: громадянським та земельним розподілам нехай слідує і розподіл справ церковних. Завжди після здобуття незалежності держави починалася дискусія про автокефалію. Так в різні часи було в Греції, в Сербії, в Румунії, в Болгарії, в Грузії та й в тій же Росії тощо. А ми хіба, як в тій приказці: "у Бога теля з'їли"? Україна як незалежна держава, згідно з традиціями православного світу, не просто має право, вона зобов'язана конституювати таку церкву і забезпечити її визнання з боку всього світового Православ'я. І наголошую, що численні опитування свідчать, до дедалі більша кількість православних громадян України хочуть мати, як це заведено в усьому православному світі, в більшості православних країн, Єдину Помісну Автокефальну Українську Церкву. Церкву, яка буде євхаристійно, молитовно поєднана з іншими помісними церквами, але адміністративно незалежну від будь-яких закордонних церковних юрисдикцій, особливо від тієї, яка прямо пов'язана з країною-агресором. І до Вселенського я звернувся від імені та на вимогу мільйонів громадян України православного віросповідання, які воліють мати визнану світом, власну церкву як, я зараз окремо підкреслюю, власну церкву як абсолютно необхідний атрибут незалежної держави – держави Україна. Шановні і дорогі народні депутати, усі помісні церкви нового та новітнього часу були визнані лише шляхом активного залучення держави до цього процесу. Такими є традиція і вимога Вселенського патріаршого престолу. І, по суті, автокефалію надають не стільки конкретній церкві, скільки автокефалію надають країні. Тому для нас, для мене як для Президента, для вас, шановні народні депутати, залишатися осторонь значило би підтримати статус-кво, який вигідний Москві. А я давно попереджав, вибачте, що цитую сам себе, що ми не будемо байдуже спозирати за іншою державою... втручання іншої держави в наші церковні справи, за її спробами використати в своїх інтересах почуття частини українських православних. І ми шукали, і знайшли таку форму, щоби незалежно від того, більша чи менша структура, всі православні юрисдикції України нарешті стали спільними учасниками конституювання Помісної Помісної Церкви України. Для всіх справжніх патріотів зміцнення єдності є пріоритетним завданням, бо єдність – це наша головна зброя в боротьбі із російським агресором. я радий, що ця ідея об'єднала всю Верховну Раду, і надзвичайно вдячний вам за це. Щиро вдячний і Голові, і лідерам фракцій, кожному народному депутату за згоду невідкладно розглянути це питання. Воно, дійсно, того варте. Воно виходить далеко за межі церковного, йдеться про наше остаточне унезалежнення від Москви. Шановні, тут не лише релігія – тут геополітика. І для мене ця справа утвердження незалежної помісної церкви такої ж ваги, як здобуті безвіз, Угода про асоціацію з Євросоюзом, як наша спільна з вами боротьба за членство в Євросоюзі та членство в НАТО, які ще попереду. Це питання національної безпеки і нашої оборони в цій гібридній війні, бо Кремль розглядає російську церкву як один із ключових інструментів впливу на Україну. Тому хочу наголосити: я дуже рішуче налаштований в цій справі діяти і протидіяти всім, хто ставатиме на заваді національним інтересам України і намагатиметься зараз зірвати кооперацію з Вселенським патріаршим престолом. І в той час, я хочу запевнити, що Томос, на який ми так сподіваємося і для отримання якого докладаємо стільки зусиль, і поява визнаної Єдиної Помісної Церкви жодним чином не означатиме порушення конституційного принципу свободи совісті. Єдина Православна Помісна Церква не стане державною, і всі віруючі мають і матимуть право вільно обирати собі як конкретний храм, так і конкретну церковну юрисдикцію. І хто захоче залишитися в тій церкві, яка збереже єдність Російської Православної Церкви, теж зберігають за собою це гарантоване право власного вибору. І в такому питанні релігійний, будь-який примус чи заборони, – я на цьому окремо наголошую, – є категорично неприпустимо. Окремо хочу наголосити на неприйнятності будь-якого насилля в міжконфесійних стосунках. Його виплески, не приведи Господи, зіткнення точно не наближатимуть нас до мети, а віддалятимуть від неї. Або більше - можуть унеможливити її досягнення. Буде автокефалія, час все розставить по своїх місцях. Не за день, не за місяць і не за рік, навіть, але точно розставить. І після того, як ви проголосуєте, я зможу повідомити сьогодні ж Його Всесвятості Варфоломія, що ми всі в основному виконали свою частину того, про що ми говорили і про що ми домовились 9 квітня. І нехай потужний голос мільйонів православних українців, єпископів та мирян, позицію влади, позицію парламенту, позицію Президента почують Вселенський Патріарх і Синод. Я вірю в українську автокефалію, бо вірю, що на неї є воля Божа. Нам залишається сумлінно молитися за Вселенського Патріарха і за якнайшвидше надання Томасу Православній Церкві України. Я закликаю всіх, всіх молитися про це. Дякую вам. (Оплески) Христос Воскрес! І слава Україні!

Дякуємо, шановний пане Президенте. І до слова запрошується Голова Верховної Ради України Андрій Володимирович Парубій, який представить І я хочу нагадати колегам, що серед авторів постанови – керівництво Верховної Ради України і більшість лідерів депутатських груп і фракцій. Будь ласка, пане Андрію. Шановний пане Президент! Шановні колеги! Сьогодні ми маємо історичний шанс – Президент України звернувся до парламенту з проханням підтримати його звернення до Його Святості Варфоломія. Я хочу нагадати, що свого часу український парламент приймав звернення до Патріарха, і це тоді дуже активізувало діалог і наблизило дискусію стосовно створення в Україні Єдиної Помісної Православної Церкви. Я 19 листопада 16-го року зустрічався і мав зустріч зі Святішим Патріархом і епіскопами, і вони тоді дуже високо оцінили те звернення, яке дала Верховна Рада України. Воно започаткувало щороку і масштабну дискусію. Сьогоднішнім зверненням ми можемо наблизити той історичний день, коли може бути проголошення створення Єдиної Помісної Української Православної Церкви. Ми з Божою поміччю відновлюємо історичну справедливість. Адже церковні канони чітко стверджують, що кожен народ, кожна незалежна держава має право на свою незалежну церкву. Ми повертаємо та реалізовуємо наше законне право мати свою власну Православну Церкву українського народу. Дуже символічно, колеги, що цього року виповнюється 100 років від часу скликання Всеукраїнського церковного собору, який виступив за створення незалежної від Московського Патріархату Української Православної Церкви. Тоді, 100 років тому, 19 січня 18-го року, робота Собору була перервана наступом російських більшовістських військ на Київ. І сьогодні в нас той самий ворог, який намагається диктувати нам нашу історію, який намагається нам диктувати, яким має бути наше майбутнє. Але сьогодні ми відновлюємо той шанс, який не змогли реалізувати 100 років тому утворенням Єдиної Помісної Православної Церкви і надання їй автокефалії. Це питання далеко не лише релігійне, це питання історичної ваги, це питання утвердження нашої державності, це питання національної безпеки і це питання буття української держави і української нації. Всесвятіший Патріарх Варфоломій – єдина особа в світі, яка має канонічне право і законну владу надати Українській Церкві Томос про автокефалію. І я сподіваюся, що у рік 1030-ї річниці хрещення Руси-України український народ отримає історичний дар з рук Всесвятішого Патріарха. І я впевнений, що сьогодні весь наш зал зможе об'єднатись навколо даного звернення і підтримає звернення Президента України. Боже, нам у цьому допоможи. Христос Воскрес! Слава Україні! Дякуємо, шановний пане Голово. І до співдоповіді запрошується перший заступник голови Комітету з питань культури і духовності Ірина Подоляк, яка представить позицію комітету. І ми дуже дякуємо профільному комітету за оперативний розгляд відповідної постанови. Дякуємо. Шановні колеги, Комітет з питань культури і духовності на своєму засіданні 18 квітня 2018 року розглянув проект Постанови про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні, внесений народними депутатами України Парубієм, Геращенко, Тимошенко, Герасимовим, Бурбаком, Тетеруком, Березюком, Ляшком, Луценко, Сироїд, Івахівим. Метою проекту постанови є підтримка звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. Учасники обговорення наголосили на важливості прийняття зазначеного вище проекту постанови. І за наслідками розгляду Комітет з питань культури і духовності рекомендує проект Постанови про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні прийняти за основу і в цілому. Дякую, колеги. Дякую вам. Прошу представників фракцій і груп провести запис на виступ від трибуні. Прошу взяти участь в записі і прошу провести запис.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

Олег Ляшко, Радикальна партія. Українська Помісна Церква – це наріжний камінь фундаментів незалежної держави. Тому команда Радикальної партії одноголосно підтримає звернення до Вселенського Вселенського Патріарха про визнання автокефалії і незалежності Української Церкви. Хотів би звернутися до Президента Порошенка. Ми з увагою вислухали ваш виступ. Ви правильно сказали про те, що для подолання російської агресії треба єдність. Але, шановний Петро Олексійовичу, це не все, що треба для подолання російської агресії. Для подолання російської агресії, крім єдності, ще треба чесність і справедливість, чого, на жаль, немає в нинішньої влади. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від "Опозиційного блоку" до слова запрошується Бойко Юрій. Заспокойтесь! Це все віруючі. Заспокойтесь! Шановний пане Президенте! Шановний спікер! Шановні народні депутати! Наш парламент останнім часом прийняв з десяток постанов, починаючи від Постанови по зупинці випробувань КНДР зброї, звернення до Польщі стосовно Інституту пам'яті і таку саму постанову по зверненню до Патріарха Варфоломія. У нас інше бачення сьогоднішньої події. Ми вважаємо, що сьогодні починається президентська кампанія. Але прикро і погано те, що президентська кампанія починається з використання найбільш чутливої теми, яка сьогодні є в суспільстві, - питання релігії. Наша позиція, що держава не повинна втручатися в релігійне питання. Все це повинно вирішуватись керівниками релігійних установ і мирянами. А політики мають право приймають участь в цьому процесі тільки як рядові прихожани. Я ніколи не повірю, що владика Онуфрій може керуватись кимось ззовні країни, тому що знаю, що він є патріот країни і людина чесна, яка служить Богу. Тому наша фракція виступає проти цієї постанови. І наполягаю, щоб питання церкви вирішувались тільки нарівні міжцерковного діалогу, який проводять керівники церкви. Ми будемо голосувати "проти". Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від "Народного фронту" до слова запрошується пан Єленський. Будь ласка. Будь ласка, "Народний фронт" має слово, дайте можливість. Шановні колеги, шановні українці, я хочу вам пояснити, за що ми будемо сьогодні голосувати.

Ми сьогодні будемо голосувати за те, щоб мільйони православних українців жили по закону. Жили по закону Божому і по закону Євангеліє, який говорить, що немає більшого ніж любов. Цей закон головний для церкви. І цей закон головний для народу, а не методички, згідно з якими Дух Божий віє не там, де хоче, як сказано в Святому Письмі, а там, де йому дозволяє Кремль і дозволяє Московський Патріархат. Шановні друзі! Шановні колеги! Що нам хочуть зараз довести? Нам хочуть довести, що грузини, серби, албанці, поляки, румуни мають право на свою церкву. І тільки українці не мають такого права. Чому вони не мають такого права? Нам про це пояснив Патріарх Кирил. Він сказав прямо, що Київ – наш Єрусалим і наш Константинополь, і ми його ніколи не відпустимо. Ми, українці, спадкоємці давніх русичів, які ніколи не казали про себе в месіанських термінах. Вони казали: "і цю віру, і ту віру Бог дав.

Один Великий Київський Митрополит казав, що перегорожі, які створені між християнами, не сягають неба. Неба сягають ті загорожі, які поставлені навколо України і навколо Української Церкви, які збудовані людськими руками, і тому мають бути повалені. Слава Ісусу Христу! І Слава Україні! Дякую вам. Від фракції "Самопоміч" до слова запрошується Олег Березюк. Ви, будь ласка, дайте можливість пройти виступаючому до трибуни. В своїй хаті, своя правда і сила, і воля. І нам ніхто не буде вказувати, де ми маємо стояти, і що ми маємо робити, бо це українська ідентичність. Народний депутат, Президент, парламент – це краплинки, краплинки енергетичного потоку мільйонів людей, їхнього поту і крові протягом століть, які відвойовували свою ідентичність на своїй землі. І якщо сьогодні нам вдасться закінчити цей шлях цієї енергетики, ми будемо, всього-на-всього, краплинкою, яка довершила цей процес. Українська Православна Автокефальна Церква – це організаційна структура, це те, що об'єднує людей на захист їхніх прав, який надав Господь право на життя, право на свободу, право на власність і право на гідність. І я буду молитися разом з вами, щоб Господь допоміг владі відстоювати суверенітет, не торгуючи з віковічним ворогом сьогодні, відстоювати суверенітет країни, борючись з корупцією, приймаючи закони, а не підтримуючи її, боротися за суверенітет, дбаючи про українського воїна, який є єдиною гарантією української цілісності і суверенності. І я сподіваюся, що Церква буде стояти разом з нами і підсилювати у вірі в Господа, який надав права людині на життя, свободу, власність і волю. І це станеться в українській незалежній державі, і нехай нам в цьому допомагає Господь і український люд. Слава Україні і Слава Ісусу Христу! Шановний пане Президенте, шановний пане Голово, шановні колеги, шановні громадяни України! Сьогодні наша держава і українці, як ніколи, близькі до одержання Томосу про автокефалію від Константинопольського Патріархату на створення в Україні Єдиної Помісної Православної Церкви. Для українського суспільства – це історичний шанс здобути канонічну церкву із центром у Києві, а не в Москві. Крім цього, хочеться ще раз повторити те, що сьогодні вже лунало в цьому залі. Це не просто подія, яка станеться найближчим часом, це відновлення історичної справедливості. Адже саме з Києва більше ніж тисячу років тому поширилася православна віра у Східноєвропейському регіоні, в тому числі по території країни-агресора. Все, що сьогодні потребується від нас у цьому залі, - це єдність. Така ж єдність, як сьогодні продемонстрували її люди, така ж єдність, як її сьогодні продемонстрували патріархи українських церков. Я вважаю, що Верховна Рада повинна виконати свій обов'язок із захисту інтересів України і підтримати Постанову про звернення Президента України до Вселенського Патріарха, що є незамінним також кроком для виникнення незалежної Української Православної Церкви. Фракція "Блоку Петра Порошенка" буде підтримувати цю постанову. І закликаємо всіх колег у залі продемонструвати єдність і підтримати цю постанову одноголосно. Дякую. Дякую. Від фракції "Батьківщина" до слова запрошується Тимошенко Юлія Володимирівна. З місця включіть мікрофон.

виборов незалежність своєї власної держави, що є великою цінністю для нас і для всіх прийдешніх поколінь. І тепер, якщо ми віруючі люди, ми мусимо розуміти, що дім, який розколеться сам по собі, не вистоїть. І тому, якщо ми хочемо успішності, процвітання, щастя, віри для нашого народу, ми зобов'язані бути єдиними. І Єдина Помісна Православна Церква – це та духовна основа, яка може стати ще одним потужним поштовхом для становлення нашої держави. І саме тому я вважаю, що сьогодні всі українці мусять молитися за те, щоб ми набули таку єдину монолітну непоборну духовну основу. Ви знаєте, що багато наслідків, які ми маємо сьогодні, жорстоких наслідків, є в тому числі частиною невіри, частиною жорстокості, агресії, поборювання, розколів. І тому залікувати ці рани – це є святий обов'язок нашого покоління. І хочу ще раз сказати, що Україна не встане з колін, поки не стане на коліна перед Богом. І сьогодні в нас є історичний шанс стати іншими, стати єдиними, стати цілісними, в першу чергу, духовно. Наша команда, розуміючи, що ці релігійні справи – це не політичні справи, це одне чітко і ясно заявляє, що ми одноголосно будемо підтримувати таке звернення. І закликаю всю Україну молитися, щоб це звернення було задоволено. І можу сказати, що все це нам треба робити з вірою в Бога і з вірою в Україну. Ми віримо в Бога і віримо в Україну.

Я хотів би сказати, що це не є історичним фактом, що Юрій Долгорукий заснував Москву, Петро Олексійовичу. Це московські ідеологи прив'язали нашого Київського князя до того болота, де... до Мокви, там, де літали комарі, і досі вони літають. Тому я би хотів зазначити наступне, була хрещена саме Київська Русь, іншої Русі не існує. Була хрещена тільки ця земля, тільки ідоли по Дніпру пливли кудись далеко, а сьогодні вони стоять там на московських, кремлівських схилах. Я би хотів сказати наступне, що колись Жириновський сказав дуже цікаву фразу, що якщо б українці були католиками, ми б про них навіть не чули. Я б хотів, щоб від нині про нас вони ніколи не чули. Я хотів би, щоб наша Церква була Єдиною Помісною неподільною ніколи від сьогодні і навіки. Я би хотів, щоб те, що мало відбутися 25 років тому, відбулося сьогодні, тому що хоч один Президент України має сміливість. Хоча у мене до нього багато питань. Дякую . ГОЛОВУЮЧИЙ. І, колеги, зараз я надаю слово заступнику, Першому заступнику Голови Верховної Ради. Ще "Відродження", потім – Геращенко, і потім вже переходимо до голосування. Будь ласка, від "Відродження". Вельмишановний пане Президенте! Шановні народні депутати! Дорогі брати і сестри! Христос Воскресе! Світлі і радісні пасхальні дні, але трошки сумно на душі і у серці. Ми дуже вдячні вам, шановний пане Президенте, за те, що ви робите для нашої розбудови української держави, для того, щоб кожен українець розумів, що ми – єдина нація і ми – єдиний народ. За це вам велика вдячність. Ми підтримуємо ініціативи, які захищають наших людей, які розбудовують мережу амбулаторій, роблять доступність соціального захисту для нашого народу. Все це як політики ми підтримуємо. Але те, що касається віри і особисто кожної людини, з цим питанням треба бути дуже обережним. Мої діди, мої прадіди, мої батьки, і взагалі моя мати прийняли постриг у тій церкві, в яку я ходжу, ходжу кожну неділю, і буду ходити, що б тут не трапилося, якщо навіть залишиться вона одна. І я прошу всіх вас, шановні політики, шановні мої друзі, давайте зараз зрозуміємо одну річ. Перша: церква у нас по Конституції відділена від держави. Друге: єдиним джерелом влади в Україні є народ. А дав чи нам всім, шановні народні депутати, право народ підняти це питання? (Шум Коли ми йшли на вибори і спілкувалися з людьми, то ні одна людина не підняла це питання. І я, розуміючи настрій ваш… (Шум у залі) Я з повагою ж до вас відношусь, да? Я ж розумію настрій, який є зараз в суспільстві. Тому ми пропонуємо, якщо нам народ делегує ці повноваження, це можна провести референдум в державі. Це перше. Друге. Ми як політики повинні звернутися не до Вселенського Патріарха, бо ми тільки політики, а ми повинні звернутись до голів церков, щоб вони провели спільний діалог, виробили єдину позицію, і нехай вони звертаються. А я як християнин буду стоячи молитися, щоб в Україні був мир, щоб народ жив в добробуті і щоб віра наша православна була єдина, як це хотів князь Володимир, пропонуючи всьому народу хреститися у водах Дніпра. Наша фракція, наша група не буде це підтримувати, бо ми за єдність настоящу, єдину, чисту і святу. Отже, зараз запрошую до виступу Ірину Геращенко. І потім ми переходимо до голосування. Я прошу усіх голів фракцій запросити депутатів в зал. Дякую. Шановні колеги, ми обговорюємо надзвичайно делікатну і чутливу тему. І мені здається, що тут ми маємо особливо делікатно і чутливо підходити до того, що відбувається в залі. Україна – багатонаціональна країна, де мирно проживають люди різних національностей і різного віросповідування. І нещодавно, я пишаюся тим, що було оприлюднено опитування, де було враховано, що Україна серед країн Європи є країною найбільш толерантною. У нас немає антисемітизму, у нас немає ксенофобії, а бувають рідкісні випадки, з якими ми маємо боротися. Насправді, так само, і це дуже важливо, існують і будуть існувати різні церкви, і кожна людина має право обирати свою церкву. В той же час як держава ми маємо право мати єдину церкву. Я хочу від всіх нас подякувати кожній церкві і кожному священику, який щодня молиться, молиться за Українську армію, за українських воїнів, і запитати в цих церков, які не говорять про це: "А хіба мир в вашій церкві не захищає Українська армія, що в деяких… під час деяких служб вони не згадуються?" Я хочу подякувати кожній церкві, яка дякує дякує і молиться за мам, що втратили дітей, яка молиться за мир в Україні. І, насправді, сьогодні ми, дійсно, присутні при історичній події, на яку ми не просто маємо право, а це наш обов'язок об'єднувати країну. Але це і виклик, і цей виклик тільки доведе, насправді, в тому числі суспільству, церквам і всім інших нашим сусідам-країнам, наскільки Україна - держава демократична і зріла. Тому що і сьогодні, і вчора, і завтра мирно в Україні будуть існувати церкви всіх конфесій. У нас церква залишається відділеною від держави. Але ж чому скільки років церква була частиною держави, влади? І навіть в Верховній Раді України є церква в приміщенні, але одного патріархату. Чому наші деякі колеги іноді плутають державну політику і додають туди релігію? Давайте будемо чесними, наша з вами задача – працювати на єдність країни, а єдність країни – це боротьба за сильну армію, це допомога створити Єдину Помісну Православну Автокефальну Церкву, де будуть сьогодні згадувати Україну, молитися за мир в Україні, за нашу армію, за нашого воїна, за українську, а не чужу владу. Слава Україні! Отже, колеги, обговорення завершено Ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти робочі місця, зайти в зал. Я впевнений, мільйони українців будуть слідкувати за тим, як голосував кожний народний депутат, тому що усі розуміють, що це питання фундаментальне, питання буття України і української держави. І хай нас не веде в блуд позиція тих людей, які думають про інтереси іншої держави, а не української. Прошу всіх приготуватись. І я ставлю на голосування проект Постанови про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні (№ 8284) за основу і в цілому. Прошу підтримати. З Божою поміччю прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. За-268 Постанова прийнята. Слава Україні! До заключного слова запрошується Президент України Петро Олексійович Порошенко. Я хочу наголосити на тому, що наріжним каменем передвиборчої кампанії Президента України, так само як і більшості народних депутатів, було створення Єдиної Помісної Української Православної Церкви. (Оплески) Хочу наголосити на тому, що держава не має права і не повинна втручатися в церковні справи, в тому числі або навіть більше, іноземна держава не має права втручатися в церковні справи України. Хочу наголосити, що якщо Москва оголошую Україну своєю канонічною територією, чи це не є зазіхання на територіальну цілісність України, і чи маємо ми право мовчки, спокійно спостерігати за цим зазіханням. Тому, дорогі мої, дозвольте мені привітати вас всіх з мудрим рішенням. Ми не дозволимо, щоб постраждали права кожного віруючого. І вже дозвольте мені цей потужний дух української незалежності, ще раз наголошую, бо Українська Автокефальна Помісна Церква є одною із інституційних основ нашої незалежності, дозвольте мені цей дух передати в телефонній розмові з Вселенським Патріархом, яка відбудеться прямо зараз. І ми на сьогоднішній день доведемо позицію парламенту, позицію Президента, позицію народу і позицію українських ієрархів

Отже, колеги, згідно Регламенту ми не встигаємо зайти в наступний законопроект. І тому я оголошую перерву на 30 хвилин. О 12:30 прошу всіх повернутися в зал для продовження нашої роботи. Ще раз вітаю. Будемо молитися і чекати рішення Вселенського Патріарха.

Це є чотири питання, які запропонував комітет: 7511, 5448-д, 4922-д і 4532.

Отже, колеги, для того, щоб ми змогли пройти ефективно порядок денний, я зараз запрошу вас проголосувати за скорочену процедуру. Отже, переходимо до проекту Закону 7511. Це проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гарантій реалізації учасниками бойових дій та осіб, прирівняних до них, в тому числі учасниками АТО, Революції Гідності та їх сім'ями пільг на одержання земельних ділянок, а також припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності.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 За-68 Зал висловив глибоке переконання, що ми маємо розглядати закон по повній процедурі. І тому я запрошую до доповіді народного депутата України Івченка Вадима Євгеновича. Будь ласка, Вадим Євгенович. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, знаєте, готували вкрай важливий законопроект разом з колегами з усіх фракцій. В чому важливість сьогоднішнього законопроекту? Ви знаєте, що сьогодні воїнів АТО використовують в певних корупційних схемах, коли їм начебто, не начебто виділяють земельні ділянки, які тут же вони продають, і ці земельні ділянки осідають у певних ділків. Неодноразово команди, журналістські команди, команди, які розслідують різні схеми, корупційні схеми, вони виявляли факти, коли ви дали землю 400 атошникам, а далі вони осідають у двох-трьох Тому ми запропонували механізм, де говоримо про те, що воїни АТО, ті, хто безпосередньо були задіяні у Революції Гідності, їхні родичі, вони можуть відмовитись від землі, бо її фактично на всіх не вистачає. І можуть отримати компенсацію з Державного бюджету, з обласного бюджету, з місцевого бюджету. Фактично ми пропонуємо монетизацію деяких пільг безпосередньо учасникам АТО. Скажу вам так, що в 2018 році із заявами про отримання земельних ділянок звернулося, до 2018 року, звернулося 188 тисяч учасників антитерористичної операції. Надано дозволів на розробку документації більше ніж 135 тисячам, тобто це 72 Відмовлено у наданні дозволу 46 тисяч учасників АТО, 6 тисяч з яких чекають отриманого дозволу. Колеги, учасникам АТО переважно надаються землі ОСГ, це вже надано майже 116 тисяч гектарів. З них 10 тисяч гектарів – для індивідуального дачного будівництва і 3 тисячі гектарів – для ведення садівництва. До нас звернулися органи місцевого самоврядування сільські, селищні голови, де вони кажуть, у них просто немає землі, а вимоги учасників АТО справедливі. Тому вони можуть закласти в місцеві бюджети певну монетизацію і запропонувати кошти. І це будуть значно більші кошти, ніж вони отримують корупційним шляхом. Так, сьогодні згідно нормативно-грошової оцінки 2 тисячі… 2 гектари будуть коштувати приблизно, землі ОСГ, 78 тисяч гривень. скажімо, 12 соток під садівництво – це 6,5. А також під забудову – це майже 41 тисяча. Таким чином, значно більші кошти можуть отримуватися в легальному шляху. Також хочу сказати, що ми запропонували тим, хто, дійсно, хоче обробляти, тим, хто хоче, дійсно, брати ці землі і працювати на них, щоб вони їх отримували. Але вони не можуть перші 7 років після отримання такої землі, не можуть її продати. І це буде вноситись в кадастр, в реєстр прав, що забезпечить дієвий контроль, унеможливить багато операцій. Колеги, ми маємо з вами розуміти, що землі фактично вільної немає. Вся земля або у власності людей, або в довгостроковій оренді. І це показують в більшості досліджень, і це показують виписки реєстру прав власності, і з реєстру ДЗК. Тому ми мусимо сказати, що постійно відбувається ротація, і атошники, вони повертаються. Сьогодні в Києві приблизно 20 тисяч атошників, які потребують земельних ділянок і тих пільг, які ми їм з вами надаємо. Але фактично в Києві землі немає, в регіонах землі немає, в селах землі вільної немає. Тому і запропонований механізм дасть можливість значно підтримати цих ветеранів, але їхня кількість буде постійно збільшуватись, бо відбувається постійна ротація. Колеги, ми розглядаючи всі ці закони, звернулися до наших добробатів, які представлені в Верховній Раді. Ми звернулися до Асоціації учасників антитерористичної операції, щоб вони дали своє резюме. Всі однозначно підтримали цей законопроект. Всі підтримують те, що ті, хто не хочуть або не мають можливості отримати цю землю, можуть відмовитися і отримати кошти з місцевого бюджетного, з обласного і з державного, і ми даємо на це право. Ми розширюємо можливості сьогодні для цих ветеранів отримувати, крім землі, точніше, взамін землі, отримувати монетизацію цих пільг, які їм надає держава. Ви знаєте, для нас головне в аграрному секторі, що дійсно землі отримували ті, хто будуть на неї працювати. Ми проти того, щоб землю використовували в різних тіньових схемах, і так у нас сьогодні відбувається, що в тіні обертається досить велика кількість землі і земельних ділянок, які фактично ніхто з нас не контролює. А хочеться, щоб землею розпоряджалися простий фермер, простий одноосібник або проста людина, яка хоче започаткувати власний бізнес, зробити власну сімейну ферму, робити інвестиції в те, щоб розвивати цей бізнес, який фактично буде зростати з землі. Ми фактично хочемо убрати корупцію земельних відносин і позбавити можливості тих людей, які використовують ветеранів антитерористичної операції, скажімо, використовують їх для того, щоб наростити свої, не чесним Ми хочемо, щоб учасники АТО отримували землю, працювали на ній, а ті, хто не хочуть, хочуть отримати просто допомогу від держави, ми пропонуємо розширити механізм за рахунок місцевих, обласних і центральних бюджетів. Колеги, я хочу сказати, це не великі кошти, повірте, якщо це буде розподілено між всіма бюджетами. Хочу вам нагадати тільки деякі цифри, що на суддів, наприклад, ми щорічно витрачаємо 13,5 мільярдів, на Генеральну прокуратуру – 6,5 мільярдів, на МВС – 66 мільярдів, на Кабмін – 3,5 мільярдів і так далі, і так далі. На всі ці органи ми витрачаємо значні кошти. Я думаю, що бюджети всіх рівні зможуть запропонувати гідну допомогу ветеранам, учасникам АТО. А також хочу сказати, що це і громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також працівники соціальної сфери всі ці громадяни входять безпосередньо в цей перелік, яким буде забезпечено першочергове право на одержання безоплатно у власність цих земельних ділянок. Колеги, вкрай важливо, щоб ми сконсолідувалися і підтримали в першому читанні даний законопроект. Він дасть можливість: убрати корупційний тіньовий ринок обігу землі від учасника АТО до людини. І учасникам АТО, ветеранам, ветеранам чорнобильцям, я вже сказав, працівникам соціальної сфери дасть можливість отримувати монетизацію у вигляді того, що місцеві бюджети обласні і центральні можуть закладати і давати їм замість того, якщо… замість того, що вони будуть відмовлятися від земельних ділянок. Що ще буде відбуватись? Буде відбуватися їх значне покращення, бо відмова від земель ОСГ і передача якомусь тіньовику сьогодні атовцю коштують до тисячі доларів. У нашому розрахунку такі люди можуть отримати до 70 тисяч гривень, тому що вони можуть взяти компенсацію за земельну ділянки садівництва, за земельні ділянки за індивідуального будівництва, а також земель ОСГ. Я знаю, що органи місцевого самоврядування підтримують, асоціації атошників підтримують. І разом з співавторами в цьому законі є наші добробати, наприклад, такі народні депутати, як Білецький, Петренко та інші. Колеги і представники всіх фракцій, депутати всіх фракцій підписали даний законопроект. Він одноголосно був проголосований в аграрному комітеті, за що я хочу подякувати кожному члену аграрного комітету. І я прошу сьогодні зробити так, щоб цей закон пройшов у Верховній Раді, і ми дійсно убрали тіньовий обіг цієї землі і дали реальну підтримку, реальні кошти в легальному полі нашим ветеранам, людям, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, а також працівникам соціальної сфери. Дякуємо вам. Будь ласка, голосуйте "за" в першому читанні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Залишайтесь на трибуні, Вадиме. Зараз запитання до доповідача. Я прошу провести запис на запитання. Будь ласка.

Ігор Мосійчук, Радикальна партія Ляшка. Ні для кого не таємниця, наскільки зараз корупційні схеми побудовані навколо надання земельних участків учасникам нашої національно-визвольної війни на Сході. Скажіть, будь ласка, ваш законопроект, який ви представляєте, яким саме чином усуне корупційну складову серед органів місцевого самоврядування, Держкомзему при наданні земельних ділянок? Адже масово, відомо, навіть на Полтавщині на моїй рідній, у Ворзельському районі надаються земельні ділянки нібито учасникам національно-визвольної війни, в результаті вони опиняються в руках латифундистів або якихось комерсантів. Дякую. Дякую вам за запитання, і, до речі, дякую вашій фракції, є представники у співавторах цього законопроекту. Скажу вам так, що сьогодні учасник або ветеран АТО може звернутися для отримання земельної ділянки в органи місцевого самоврядування, або сьогодні це – державні землі Держгеоканадстру, але ж фактично вони в майбутньому будуть передаватися в розпорядження об'єднаних громад або сільських (селищних) рад, і отримати земельну ділянку. І фактично відразу вони можуть її продати. Тобто використовуючи механізм продажу відразу, ми даємо можливість тіньовому обігу цієї землі. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо, якщо таку землю учасник АТО або ветеран АТО бере, він не може перші 7 років цю землю продати. Тобто фактично ми убираємо спекулянта, ми убираємо тих, хто хоче продати. А тих, хто дійсно хоче отримати кошти, вони розуміють, що вони не будуть сьогодні брати землю, наприклад, і обробляти її 7 років, і тільки після 7 років вони можуть продати, вони відмовляться від такої земельної ділянки І напишуть заяву задля того, щоби отримати компенсацію у вигляді грошових коштів, які будуть закладені в три рівні бюджетів. Тобто фактично уберемо і фактично даємо реальні кошти. І ми порахували, що це приблизно 70 тисяч гривень, а не 20 як сьогодні дають ветеранам АТО. Дякую. Будь ласка, слово для запитання надається Сергію Капліну. чорнобильці, які зараз дивляться наш ефір, хочуть отримати коментар з вашого боку. Чи не пов'язано якимсь чином така тривала процедура розгляду цього надзвичайно актуального і надзвичайно важливого законопроекту з метою затягування часу для того, аби не розглянути сьогодні питання соціального захисту чорнобильців? Так, на ці на ці потреби потрібно буде приблизно 8 мільярдів гривень, але я вважаю, що ми повинні передусім платити борги перед чорнобильцями, афганцями, військовими пенсіонерами, а вже потім – перед Міжнародним валютним фондом. Як ви вважаєте, неголосування народних депутатів коаліції тут за спрощену процедуру розгляду цього питання не було способом, маніпулятивним способом затягнути розгляд чорнобильського питання? Дякую. Шановні колеги, я, це риторичне питання. "Батьківщина" підтримує, завжди підтримувала пільги для чорнобильців. Ви знаєте, що ми відстоювали, відстоюємо і будемо відстоювати в тих законопроектах, які ми подавали. Тому я пропоную перейти до іншого питання, щоб найшвидше перейти до законопроектів щодо захисту чорнобильців і посилення їхнього, ну, соціального захисту і надання їм підтримки. Дякую. Я запрошую до співдоповіді голову підкомітету з питань аграрної політики та земельних відносин Олега Кулініча. А вам, шановний пане Вадиме, дякуємо за доповідь. І ви можете повертатися на ваше робоче місце. Будь ласка, пане Кулініч. Шановні колеги, Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин на своєму засіданні 15 березня 2018 року розглянув проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гарантій реалізації учасниками бойових дій та осіб, прирівняних до них, в тому числі учасниками антитерористичної операції, Революції Гідності та їх сім'ями пільг на одержання земельних ділянок, а також припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності (реєстраційний номер 7511). Комітет відзначає, що проблема, піднята в законопроекті, є дійсно актуально. На сьогодні вільних земель державної та комунальної власності залишилося дуже мало, а іноді їх просто немає. їх не вистачає для забезпечення безоплатної приватизації учасниками бойових дій. І з цієї ситуації може бути запровадження грошової компенсації, В той же час, на засіданні комітету були висловлені певні зауваження щодо юридичної техніки викладу норм законопроекту. Їх доцільно врахувати під час підготовки даного законопроекту до другого читання. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. з питань аграрної політики та земельних відносин вирішив підтримати законопроект в першому читанні і рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу. Прошу підтримати таке рішення комітету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу записатися на запитання до співдоповідача.

за якою буде виплачуватися грошова компенсація. А друге. Чи передбачається, що ця грошова компенсація буде в тому числі за рахунки місцевих бюджетів? Тобто за чий рахунок: чи це буде за рахунок центрального бюджету, чи буде за рахунок органів місцевого самоврядування. Дякую за запитання. Я хотів зазначити, що даний законопроект був підтриманий тільки за основу, тому що дуже багато є неузгодженостей стосовно не тільки учасникам бойових дій, а і всіх категорій громадян, які мають право на безоплатну приватизацію. Тому в цьому вигляді краще, можливо, було б запровадити до другого читання, напрацювати такий механізм, коли отримували б учасники бойових дій, можливо, не грошову компенсацію, а просто фінансову допомогу для того, щоб не було спекуляцій із землею. Тому я думаю, що до другого читання ми зможемо такий механізм допрацювати, щоб, дійсно, це було в рамках закону, в рамках Конституції і щоб зберігалося право кожного громадянина на отримання земельної ділянки, що йому належить за Конституцією. Дякую.

позицію комітету. Це дуже добре. Зрозуміло, що якщо є рішення одноголосно голосувати в комітеті, то і зараз сесійна зала мала би підтримати рішення комітету. Але наступне… В мене питання наступного змісту. Чи створюються передумови в даному законопроекті для усунення корупційної схеми, що полягає у масовому виділенні матеріально-мотивованими посадовцями земельних ділянок державної та комунальної власності під ОСГ з метою їх подальшого відчуження та заміною їх цільового призначення. Дуже багато маємо прикладів недобрих, негарних, тому коли використовують наших атошників, наших військових, потім наші військові починають продавати ці земельні ділянки, потім інші якісь корупційні схеми задіюються. Я прошу дати відповідь. Дякую. 12:54:24 КУЛІНІЧ О.І. Дякую за запитання. Дійсно, проблема дуже актуальна, і, на жаль, на сьогодні вона є ця проблема, коли просто використовують учасників бойових дій, земельні ділянки надаються учасникам бойових дій. Ну, є така практика, які навіть не проживають в даному регіоні чи навіть і в цій області. І не вистачає землі для тих учасників бойових дій, які проживають в даній місцевості, і тому використовуються схеми. Хотів би зазначати, що в Комітеті аграрної політики і земельних відносин є і інші законодавчі ініціативи і ми постійно працюємо над цим, щоб удосконалювати наше земельне законодавство, і щоб земельні ділянки і воїни АТО, і працівники соціальної сфери отримували чесно, і щоб це було в рамках діючого діючого законодавства і щоб дотримувалась Конституція нашої держави. Дякую. Колеги, я прошу записатися на обговорення законопроекту. І зараз у нас від фракцій будуть виступи. Прошу.

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, для чого взагалі цей законопроект? Цей законопроект він усуває корупцію, яка сьогодні відбувається в тіньовому обігу земель так званим нашим ветеранам атошникам. В тому числі він дає і розширює можливості цим ветеранам, які не хочуть або не будуть обробляти землю, отримувати монетизацію або компенсацію. Ми за те, щоби: а) убрати безпосередньо тіньовий обіг і дати землю тим, хто реально буде її обробляти в селі, в ОТГ або на місцевості. Щоб це був фермер, щоб це була людина, яка дійсно буде створювати своє фермерське господарство, створювала на місці робочі місця. В селі ніколи не буде роботи. Тільки фермери, тільки кооперативи, які будуть мати землю, тільки безпосередньо сімейні ферми зможуть витягнути село з того, що ми з вами сьогодні маємо. І з другого, ми з вами маємо розуміти, що корупція вона присутня при роздачі цих земель, бо в більшості учасники АТО вони хочуть отримати належну їм підтримку, належну підтримку ми даємо можливість їм через механізми монетизації цих пільг. якщо порахувати, то сьогодні учасники АТО можуть отримати землі садівництво, землі індивідуальне будівництво і ОСГ. Згідно нормативно-грошової оцінки цих земель, це більше 70 тисяч гривень. І фактично ми це розподіляємо по різним рівням бюджету і даємо можливість цим учасникам, дійсно, отримувати гідні кошти. Не просто, щоб там 800-1000 доларів у тіні, а гідні кошти. І ці деякі місцеві бюджети в тому числі здатні і готові робити таку підтримку і допомогу. Колеги, давайте проголосуємо, в другому читанні повністю поузгоджуємо наші моменти, в тому числі з органами місцевого самоврядування, тому що саме вони сьогодні, якщо мають землі, приходять до них ветерани і просять ці земельні ділянки. А фактично відбувається так, що своїм вони дають, а приходять ветерани з різної частини нашої країни, там де є вільні, там де вони ще не віддані в оренду, і вони фактично хочуть взяти ці землі задля того, щоб просто їх продати і, скажімо, в тіні в обігу отримують деякі, скажімо, латифундисти ці землі. Колеги, давайте наведено порядок. Нас просять асоціації, нас просять органи місцевого самоврядування. І давайте уберемо із тіні, із обігу із тіньового ці землі. Дякуємо. "Батьківщина" буде голосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. До слова запрошується від Радикальної партії пані Кошелєва. Будь ласка. Будь ласка. Пан Ляшко запрошується від Радикальної партії на обговорення цього законопроекту. Дякую, пані віце-голово. Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда підтримуватиме закон, який дасть можливість регулювати питання надання земельних ділянок для учасників антитерористичної операції, для героїв визвольної війни. щоб закон був прийнятий такий, щоб не зловживали цими правами. Тобто встановити цілий ряд обмежень для того, щоб не перетворились… Я колись, пам'ятаєте, по блату брали землю, то багатодітні, то інші пільговики по 20 разів брали, переоформляли, продавали, а реальні а реальні ті, хто потребує цієї землі, невеличкої ділянки для того, щоб чи будинок побудувати, чи господарство вести, ті люди можливості отримати не мали. Тому ми наполягаємо на тому, щоб було передбачено, що земля отримується в межах громади місцевими жителями, а не так, що місцевим кажуть, землі немає, а виявляється, що в таємному режимі місцеві органи влади дерибанять ту землю і віддають невідомо кому, "космонавтам" заїжджим за хабарі. Крім того, обов'язок, наприклад, якщо впродовж 5 років не побудувався на тій ділянці землі, розглядати питання про її повернення назад, заборонити відчуження землі, щоб не було спекуляцій, що землю отримали, перепродали, гроші поклав і пішов, а хати як не було, так і немає. Тобто не допустити зловживань, щоб під іменем учасників визвольної війни не ховалися проходимцы і авантюристи, які зловживатимуть наданими правами. І надзвичайно важливо це, щоб закони виконувались, тому що, коли ми сьогодні з вами даємо пільги учасникам АТО… Он під Верховною Радою стоять чорнобильці, 30 років тому їм теж парламент і уряд давали пільги, і сьогодні ніхто тих пільг не виконує. І в людей забрали гарантовані державою соціальні стандарти, допомогу, і вони сьогодні вимушені мітингувати і голодувати, щоб отримати те, що належить їм по закону. А фракція Радикальної партії єдина в цьому парламенті вимушена блокувати парламентську трибуну, щоб змусити уряд, змусити парламентську більшість віддати чорнобильцям належне їм по закону. Три дні ми блокували парламентську трибуну, ми закликали і колегу Тимошенко Юлію Володимирівну, і інших долучитися до нашого блокування і добитися, щоб цей Закон 4442 про захист чорнобильців був розглянутий. Дякуємо всім членам парламенту, які підтримали нашу ініціативу. Ми проголосували, включили цей закон до порядку денного. І сьогодні ми вимагаємо від керівництва парламенту поставити його на розгляд цей закон, щоб ми не тільки його включили до порядку денного, а розглянули, прийняли рішення і повернули чорнобильцям належне їм по закону. Досить грабувати людей. Велика шана і подяка героям, які врятували Україну від Чорнобиля. Будь ласка, від фракції "Народний фронт" Олена Масоріна буде виступати з місця. Шановна пані Юля, просто після всіх виступів я дам вам вашу репліку. Пані Тимошенко наполягає, щоб зараз їй дали хвилину на репліку. Я перепрошу, я не слухала виступ. Тому зараз мікрофон пані Тимошенко і потім – Масоріна. Будь ласка. Шановні колеги, я хочу дуже чітко і ясно сказати, що партія "Батьківщина", фракція "Батьківщина", я двічі, коли працювала Прем'єр-міністром, ми завжди абсолютно наполегливо і незмінно проводили стратегії, конкретні рішення по підтримці чорнобильців. І ми вважаємо, що не тільки перед святами треба піднімати ці питання і не тільки перед роковинами, нам треба постійно, постійно думати про те, що люди люди поклали своє здоров'я і життя. І тому я хочу зараз чітко сказати, що законопроект, про який щойно говорив лідер фракції, 4442 на підтримку чорнобильців, підтримується нашою фракцією. Це гарний законопроект, і ми за нього будемо всією фракцією голосувати. І голосували попередні рази, коли треба було включати його в порядок денний. Все добре для країни ми розділяємо.

Масоріна Олена, "Народний фронт". Шановні колеги, надзвичайно важливий законопроект, який ми будемо підтримувати, і члени нашої фракції є співавторами даного законопроекту. Єдине, що треба обов'язково врахувати до другого читання – це визначити суму. Ту суму, яка буде виплачуватися атовцю у разі неможливості отримання їм земельної ділянки. Оскільки ми тут маємо зберегти соціальну справедливість: земля в Україні в ті чи іншій її частині вартує по-різному, а захищали Україну атовці всі разом. Тому з урахуванням цього можна зараз голосувати в першому читанні, і з урахуванням цього голосувати в цілому. Дякуємо. Дякуємо, шановна пані Олена. Будь ласка, від "Самопомочі" Роман Семенуха. Прошу. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановна пані головуюча, безумовно, держава завинила перед тими сотнями тисяч людей, українських солдатів, які віддали своє життя і здоров'я на захисті держави. Декілька років тому держава прийняла, напевно, абсолютно правильне і вчасне, але недолуге рішення про виділення земельних ділянок для учасників антитерористичної операції. Чому недолуге? Тому що за цей час, станом на початок цього року, за дозволами звернулося майже 188 тисяч учасників АТО. Водночас надано дозволів сьогодні близько 135 тисяч, це десь близько двох третин. Відмовлено вже сьогодні 46 тисяч, і ще 6 тисяч учасників АТО чекають на таке рішення. Тому, я думаю, що, справді, цей закон розв'язує ту проблему, яка створена. По-перше, через те, що частина місцевих чиновників зловживають цим питанням. Друга причина – це в окремих громадах, справді, такої вільної землі немає. Водночас, я думаю, що це також закон має розв'язати те питання, що отримання земельної ділянки не може бути повинністю. Погодьтеся, це ж не рабство, якщо людина хоче отримувати грошову компенсацію, то вона має замість земельної ділянки мати право на отримання грошової компенсації. Наступне. Фракція "Об'єднання "Самопоміч" буде підтримувати цей законопроект в першому читанні із суттєвим доопрацюванням до другого читання. По-перше, має бути врахована і розроблена, і прийнята чітка процедура, яка унеможливить зловживання в цих питаннях. А друге, ми категорично проти, щоб чергова, абсолютно правильна, законодавча ініціатива залазила в кишеню місцевим бюджетам. Ну, погодьтеся, люди не воювали чи за Львівську, чи за Харківську, чи за Сумську область, люди віддавали своє здоров'я за життя, і це обов'язок держави саме з центрального бюджету забезпечити грошову компенсацію учасникам антитерористичної операцій. Друге. Я хочу звернутися до своїх колеги по парламенту, до шановної пані головуючої, сьогодні у нас аграрний день або частина аграрного дня, але сьогодні найголовніший законопроект, який, на жаль, мова йде про законопроект 7403-2, авторства депутатів від аграрного комітету, яким, на жаль, уряд з парламентом під час бюджетного процесу пограбував близько 51 одну тисячу фермерських господарств і сільських господарств. Чи не це має бути сьогодні основним законом, який сьогодні відновить справедливість у галузі, внаслідок пограбування якого перерозподілені гроші в кишені окремих трьох, чотирьох олігархів. Бо саме цей сьогодні закон поверне державу обличчям до справжніх товаровиробників. я звертаюся до пані головуючої, негайно після цього законопроекту поставити законопроект 7403/2, який є в порядку денному на сьогодні, та негайно розглянути та повернути гроші фермерам. Дякую. Дякую, шановний пане Романе. Як ви знаєте, головуючий на сесії не має права своєю волею ставити жоден законопроект вище, якщо за це не проголосувала сесійна сесійна зала, тому ми рухаємося за прийнятим графіком. Шановні колеги, зараз слово для виступу надається Івану Мельничуку від "Блоку Петра Порошенка".

Дякую. Шановні колеги, я хочу звернутись до вас з таким проханням і сказати перш за все, що цей закон не впав з неба, він не є лобістським. Цей закон появився тільки через те, що комітет аграрних і земельних відносин закидали атовці, чорнобильці і інші люди, які постраждали в різні часи в різних подіях, закидали листами, дзвінками, проханнями, благаннями, переконаннями і навіть погрозами. Я хочу подякувати зразу всім тим, хто підтримав і рекомендує, і просить наших колег підтримати цей законопроект, тому що він вирішує надзвичайно багато проблем. Найперше, ще раз хочу нагадати вам, що для того, щоб забрати питання корупції, ми виписали такий запобіжник, що той, хто одержить землю, він 7 років не має права її продавати. Він повинен її використати за цільовим призначенням. Інше питання, що дуже багато людей за щастя вважаються одержати 10 сотих землі під будівництво, особливо коли місто обласного підпорядкування і обласних центрів, тому що за таку земельну ділянку в 10 сотих, щоб побудуватися за власні кошти, треба заплатити сьогодні 25-35 тисяч доларів. Я хочу вас ще раз попросити, пройміться цими проблемами цих людей і підтримайте цей законопроект. Він надзвичайно важливий, він соціальний, і люди вам за це будуть дякувати. Дякую. Дякуємо вам, шановний колего. І зараз від "Волі народу" слово надається Сергію Шахову. Це останній виступ від фракцій і депутатських груп. Луганщина, Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, в нашій державі кожна людина має право на свій клаптик землі. Головне, щоб цей закон, який ми підтримуємо сьогодні, не був використаний проти також нашого українського народу і тих людей, які сьогодні боронять нашу землю від ворога. І ще є питання. Сьогодні, коли ми проїжджали з Сергієм Рудиком, з Сюмар, з Лубенцем по кордону і дивилися, як побудували той намет, через який може перескочити курка, він побудований на землі у селян, і сьогодні селянам не видають гроші за ту землю, не компенсують. Теж треба на це звернути увагу. Цей законопроект 7511 ми підтримуємо, і також прошу внести до залу розроблений законопроект, який ми відпрацювали з колегами ще влітку. Дякую. Дякую. Шановні колеги, у нас виступи від фракцій завершилися. Я прошу записатися на виступи від народних депутатів України тих колег, хто хоче доєднатися до обговорення законопроекту 7511, що стосується внесення змін до Земельного кодексу.

Михайло Бондар, вам слово надається. Прошу до слова. Шановні колеги, за 9 хвилин буде голосування щодо цього законопроекту. Я так розумію, всі його підтримують. Головне тільки, щоб всі встигли до зали повернутися. Тому прошу потихеньку повертатися до зали. Будь ласка, пане Михайло. 13:12:53 БОНДАР М.Л. Дякую. Бондар Михайло, 119 виборчий округ, мажоритарщина, чотири райони, в кожному дуже багато атовців. Всі райони сільськогосподарські. Сам атовець, ще своїм і правом не скористався ні на одну ділянку – ні на під будівництво, ні на ОСГ, але кожен раз, коли працюю в окрузі, до мене кожен раз на прийом приходять атовці якраз з тими питаннями, що не хватає земельних ділянок, не видають, стоїмо в очереді, чекаємо. І одне з питань якраз – монетизація якраз таких от пільг виникало неодноразово. Я хочу підтримати свою колегу Олену Масоріну, щоб до другого читання все-таки врегулювати питання якраз оцієї справедливості, щоб, наприклад, земельна ділянка там, коли оцінка землі біля Києва одна, а в сільському… біля села там на Львівщині зовсім інша, і не було після цього між атовцями якихось недомовок таких от, зависті не було. І я думаю, що до другого питання комітет врегулює це питання. А в першому я закликаю за цей законопроект голосувати. Дякую. Дякую. Будь ласка, Ігор Мосійчук, вам слово. Ігор Мосійчук, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Наша фракція буде підтримувати цей законопроект як і всі законопроекти, які направлені на соціальний захист наших наших героїв у часників національної визвольної війни на сході. Ми будемо підтримувати його ще й не тільки тому, що він направлений на захист, а й тому, що він упорядковує, саме упорядковує порядок надання земельних ділянок нашим героям. В той же час я хотів би звернути увагу парламенту і українського суспільства, що не всі учасники війни нашої національно-визвольної на сході є героями, не всі з них можуть носити таке звання. Є різного роду тваринки, в тому числі і присутні в цьому залі, які прикриваючись... які прикриваючись участю у війні, творять свої брудні справи. Тут багато говорять в країні про записи. Так у мене є година записів, зроблена в камері харківського СІЗО, куди зайшов народний депутат Мельничук Сергій, який схиляв колишніх своїх підлеглих – айдарівців до того, щоби вони дали покази проти своїх побратимів, проти його колишнього заступника "Баті" Валентина Лихолита. В мене є ці записи, де сидить Мельничук, де сидять айдарівці ув'язнені, прокурор військовий прокуратури, і Мельничук їм дослівно говорить наступне: "Хочете вийти на свободу – будь ласка, дайте покази – і вас випустять на мої поруки". То хіба цю людину можна вважати героєм? Абсолютно ні. Продажна тваринка, "тушка" і негідник. І такі люди – вони, дійсно, варті землі, два на два метри, і прийде час – він її отримає. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, вчергове я закликаю всіх народних депутатів, попри особисту неприязнь, не використовувати трибуну для з'ясування взаємин і таке інше. Дякую, шановний колего. І зараз слово… Я пам'ятаю, я чула виступ. І після виступів я вам надам слово, але теж без взаємних образ і інших,

Ірина Констанкевич, Волинь, 23 виборчий округ. Шановні колеги народні депутати, я закликаю вас підтримати законопроект 7511, який стосується проблем соціального захисту бійців АТО. Це реальні проблеми, з якими бійці, які повернулися зі сходу, стикаються практично щодня. Держава і наша влада, задекларувавши соціальну підтримку, насправді за ці роки зробила протилежне. І, маючи конкретні і яскраві приклади, в лапках кажу, соціального захисту бійців АТО на Волині, зокрема йдеться про Маневицький район, де черга бійців АТО, які стоять на землю, перевищує уже 250 заяв; Ківерцівський район, де таких заяв написано теж у межах 300, та й інші райони. Я хочу сказати, що декларативність і профанація соціального захисту бійців АТО набуває уже критичних меж. Тому я прошу підтримати даний законопроект. І народні депутати українського об'єднання патріотів "УКРОП", які завжди підтримували бійців АТО, об'єднаються навколо даного законопроекту. Дякую. Дякую. Останній виступ від народних депутатів України. Народний депутат Безбах, прошу. Прошу передати слово Рудику. Пожалуйста. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, народний депутат Рудик, вам слово. Шановні колеги! В травні 2014 року як голова Державного агентства земельних ресурсів України я ініціював цю програму, яка називається: "Надання учасникам АТО першочергового права на земельний наділ". З чого я виходив чотири роки тому? А ви пам'ятаєте, це був розпал війни. Я собі думав: хто на сьогоднішній день власником є реальної землі в селах, хто контролює життя кожного селянина? Ви самі знаєте відповідь на це запитання: латифундисти, колишні голови колгоспів, які прихватизували собі більшість землі і реально живуть нею і управляють як кріпаками селянами. І я собі подумав: "А якби цю землю віддати тим, хто проливає за неї кров? Як би змінилася соціальна ситуація на селі?" І вийшла ініціатива в рамках існуючого Закону про приватизацію землі, яка розповсюджується по відношенню до кожної верстви соціальної населення нашої держави: в першу чергу тим, хто проливав за неї кров. Хіба я міг тоді знати, що пройде 4 роки, і парламент не схвалить жодного законопроекту, який регулює питання надання землі учасникам АТО. Я підкреслюю, жодного за 4 роки. Ще 15 вересня 2016 року я зареєстрував законопроект 5125. Під ним підписалися практично всі ветерани АТО, які воювали і сидять з нами в цьому залі. всього-на-всього півроку і 15 березня 2017 року його розглянув профільний комітет і схвалив за основу і попросив передати в зал. По сьогоднішній день цього законопроекту немає. Він мав дати всім учасникам АТО землю, незалежно від того, яка це земля: сільськогосподарська, під ведення садівництва, під гараж чи під особливу забудову. Ви, коли отримували колись, може є в цьому залі люди, які отримували квартири, у вас потім питали, що ви з тою квартирою будете робити після приватизації? Ніхто ж не питав. Кожна людина, яка отримала право на квартиру від держави, потім могла її продати, передати в спадок і зробити з нею все що завгодно. Чого ми сьогодні кажемо, що робити атошнику, що він буде робити зі своєю землею. Вдумайтесь в суть цього питання. Ми вважаємо, що він має на неї право? Має. Дали, що хоче, хай робить. Тільки одне, що мене спонукає проголосувати за цей законопроект в першому читанні, одне єдине – відсутність жодного законопроекту, який регулює питання соціальних гарантій в частині надання права на землю учасників АТО. Якби не ця норма, я б ніколи за це не проголосував. Я вас прошу, колеги, до другого читання давайте подбаєм про те, щоби не відкуплялися від них, бо я дуже переживаю за те, що просто влада відкупиться від кожного атошника… Шановні колеги, виступити від депутатів закінчені. Я прошу повертатися до сесійної зали. Вимагає слово голова профільного комітету з питань ветеранів та учасників АТО. Будь ласка… І да. І потім ваша репліка, Це є порушення Регламенту, але поки що і депутатів немає в залі. І я з вашого дозволу, шановні колеги від "Батьківщини", надам зараз слово голові профільного комітету. Будь ласка, пане Олександре.

повторне перше читання, щоб ми не голосували за даний законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний пане Олександре. Під час виступів в негативному контексті згадувався один з колег під час обміну люб'язностями. Хвилина на репліку народному депутату Мельничуку. Автору законопроекту заключне слово. І переходимо до голосування. Будь ласка, пане Мельничук. Корупціонер, який назвав мою фамілію, який брав гроші за виконання якихось депутатських повноважень,

це участок біля Червоної Калини, де люди загинули. І вам ще прийдеться за смерті хлопців відповісти. А якщо у вас є такі матеріали, то, будь ласка, оприлюднюйте, покажіть, а то ви розказуєте, про якісь там автомати, про якісь там записи. Оприлюднюйте! Якби у вас було, ви б давно це зробили. А так вся країна бачить, що ви вкрали гроші, ви брали… ви займали корупцією, а пар із вуст. За пожежні автомобілі гроші верніть в бюджет. Дякую. ми переходимо до прийняття рішення. І я прошу всіх народних депутатів зайти в зал і прошу голів фракцій запросити депутатів у зал. Зараз 3 хвилини для заключного слово, Івченко Вадим Євгенович. Будь ласка. Шановні колеги, я не розумію політику і висловлення керівника Комітету там по ветеранам, адже Комітет з аграрної політики і земельних відносин на те і є, що він регулює земельні відносини. Комітет з аграрної політики і земельних відносин має фаховий підкомітет, який чітко завалений сьогодні заявами щодо тіньового обігу землі. Тому ця пропозиція фактично була напрацьована в комітеті задля того, щоб ми вийшли з цього тіньового обігу, земля надавалися тим, хто її буде обробляти, це відповідь пану Рудику. Ніхто не буде вказувати атошнику брати… чи ветерану АТО, чи ветеранам, чи постраждалим під час Революції Гідності, ніхто не буде вказувати брати землю чи не брати. Хочуть – беріть. Але буде можливість, крім землі, ще взяти безпосередньо через бюджет підтримку цим людям за землі садівництва, індивідуального будівництва і землі ОСГ. А це приблизно для вас, ще раз хочу сказати, індивідуальне будівництво, середнє ми взяли по країні, 41 тисяча гривень. Землі ОСГ середні, тобто це не Київ, не Луцьк, не Львів нічого, середнє по країні 37, це кожен громадянин має право на три види земельних ділянок, і садівництво – це 6,5 – це 6,5 тисяч гривень. Тобто фактично майже 70 тисяч отримують ті, хто дійсно потребують нашої допомоги і підтримки, – це ветерани АТО. І якщо цей закон не буде проголосовано, то так і знайте, що ми з вами ніколи не позбавимось тіньового обігу, і ці наші ветерани будуть отримувати копійки. А деякі будуть потім робити через програми-схеми викриття тих псевдофермерів, а їх вісім по країні, які взяли майже мільйон гектарів землі. І оце вам буде політика. Тому прохання дослухатись до тих людей і колег, Заболотного, пана Заболотного, який чітко сказав, це не партійні якісь забаганки, це безпосередньо наведення справедливості в земельних відносинах, чого сьогодні конче необхідно перед тим, як ми будемо далі дискутувати взагалі про земельні відносини, що буде відбуватися далі з землею в країні. Я вас прошу проголосуйте в першому читанні. А під час другого всі разом, разом з вашим комітетом, відпрацюємо всі пропозиції. І, повірте, це буде фаховий закон, який дасть підтримку ветеранам, учасникам і всім тим, хто потребує сьогодні першочергової підтримки, і повністю знищить в цьому контексті тіньовий обіг землі. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, переходимо до прийняття рішення і я прошу усіх зайняти робочі місця. Прошу всіх приготуватись до прийняття рішення. Будь ласка, з лож поверніться на робочі місця. Ми переходимо до прийняття рішення. Голови фракцій, запросіть депутатів в зал. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гарантій реалізації учасниками бойових дій та осіб, прирівняних до них, в тому числі учасниками АТО, Революції Гідності та їх сім'ями пільг на одержання земельних ділянок, а також припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності (№ 7511) за основу. Прошу голосувати і прошу підтримати за основу. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Я поставлю на повернення. Прошу зайняти робочі місця. Прошу приготуватися до голосування. Я ставлю пропозицію повернутись до проекту Закону 7511. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо за повернення. Прошу підтримати.

Колеги, за повторне перше ви підтримаєте, в комітет на доопрацювання? Давайте я ще раз поставлю повернення, а потім, якщо не буде, повторне перше. Ще раз ставлю повернення. Якщо не буде голосів, дам наступну пропозицію по Регламенту на повторне перше. Отже, ще раз ставлю пропозицію повернутися до розгляду пропозицією комітету, щоб проект Закону прийняти за основу 7511. Хто підтримує, прошу проголосувати. Голосуємо.

За-230 Отже, повернулись. І я ставлю проект Закону 7511 за пропозицією комітету за основу, за основу. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу проголосувати.

Колеги, це якась дивна історія. Колеги, я ставлю, заключний раз, повернення. Якщо зараз не буде голосів на повернення, я поставлю в комітет. Це не може тривати безкінечно. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону 7511. Нам не вистачило одного голосу, колеги. Прошу проголосувати і прошу підтримати. І прошу, уважно, усіх бути на своїх робочих місцях. Отже, прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати повернення.

Отже, я ставлю на голосування проект Закону 7511 в комітет, на повторне перше читання. І, колеги, я прошу усіх підтримати, щоб ми не втратили законопроект. Я прошу усіх підтримати. Отже, 7511 в комітет, на повторне перше читання. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. І третя пропозиція, яка є, це суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Я ставлю третю пропозицію проект Закону 7511 направити суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

Переходимо наступного питання порядку денного, це є проект Закону про основні принципи та вимоги до органічного виробництва обігу та маркування органічної продукції (№ 5448-д). Колеги, ми йдемо дуже повільним темпом. Я прошу вас підтримати розгляд цього закону за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо за скорочену процедуру, прошу підтримати. Я поставлю ще раз, колеги, ви бачите порядок денний, у нас попереду багато важливих питань. Я прошу ще раз підтримати розгляд проекту закону 5448-д за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо.

Отже, ми йдемо за повною процедурою. І я запрошую до доповіді народного депутата України Кулініча Олега Івановича. Будь ласка, Олег Іванович. Шановні колеги, на сьогодні наша держава має не так багато готової сільськогосподарської продукції, яка могла б конкурувати на світових ринках. Але органічна продукція є для тією нішею, де ми можемо дійсно конкурувати. У нас є всі можливості для виробництва органічної продукції як для наших громадян так і для міжнародних ринків. Це той напрям політики, який ми маємо розвивати і постійно стимулювати. У доопрацьованому проекті вирішується три ключові питання, які дозволять органічному сектору успішно працювати. По-перше, це сертифікація самого процесу виробництва, а не продукту, як це закладено у чинному законодавстві. Лише контроль на всіх стадіях виробництва може дати впевненість, що отриманий продукт дійсно є органічним. Саме такий підхід закладено у законодавстві Європейського Союзу, і цей проект його повністю імплементує. По-друге, це ефективна дворівнева система контролю. Контроль буде як за органами сертифікації, так і за виробниками. При цьому виробників будуть контролювати і державні інспектори і органи сертифікації. І третє. Це штрафні санкції, передбачені законопроектом. Без ефективного механізму відповідальності полиці наших магазинів будуть і далі завалені товарами з написом "органічний", "біо", "еко", але це не означає, що ці продукти є органічні, це не буде відповідати, дійсно, дійсності. Чинний закон, який забороняє таке маркування для неорганічних продуктів, на жаль, на сьогодні просто не працює, і виробник просто вводить споживача в оману. Це тому, що в чинному законодавстві не закладено механізму контролю та притягнення до відповідальності. Тому безперечно цей закон потрібний нашій державі. Він дасть виробництву виробникам чітку правову основу для роботи за європейськими правилами, а споживачам якісні гарні продукти. Шановні колеги, даний законопроект був доопрацьований у комітеті і його практично доопрацювали і підписали представники всіх фракцій Верховної Ради. Тому я просив би його підтримати за основу. Дякую. Дякую, залишайтесь на трибуні, 3 хвилини на запитання. Прошу провести запис на запитання. Помазанов, будь ласка, включіть мікрофон. Андрій Помазанов, фракція "Народний фронт". Шановний Олег Іванович, я перш за все хочу подякувати вам за, дійсно, доволі якісно опрацьований законопроект. Але менше з тим, детально ознайомившись з нормами даної законодавчої ініціативи, у мене виникає питання. Перше. Ми всі розуміємо, що багато зараз, і продукція, яка є промаркована, начебто екологічно чиста і сертифікована, вона не є такою. То перше питання. Яка відповідальність в даному законодавчому акті, в даній законодавчій ініціативі закладена для тих, хто буде здійснювати такий продаж, не маючи відповідних сертифікатів? І друге запитання стосується того, хто власне, які підприємства, хто вони такі і яка процедура буде надання дозволу відповідним підприємствам, які будуть надавати, власне, ці сертифікати? Оскільки ми знаємо сумну статистику, сумну практику, коли іноді іншими органами, в інших галузях надаються якісь повноваження підприємствам окремим, які ними просто зловживають. Дякую. Це був виступ чи запитання? Ви будете давати відповідь? Будь ласка, Олег Іванович. 13:39:14 КУЛІНІЧ О.І. Дякую за запитання. Я в своєму виступі якраз говорив, що діючому законодавстві немає системи штрафних санкцій, якраз це давало можливість нерадивим виробникам такої продукції маркувати її як екологічну і завалювати полиці наших магазинів неякісною продукцією. Якщо ми запровадимо штрафні санкції, я думаю, що ми детально доопрацюємо до другого читання цей законопроект, більш конкретно, то це буде якраз той ричаг і той механізм, який даватиме можливість потрапляти на полиці тільки органічним якісним продуктам. Що стосується сертифікації, то всі – і приватні, і державні лабораторії, які пройдуть акредитацію, зможуть такі послуги надавати і дійсно виводити нашу продукцію на європейські ринки. Дякую. Рябчин передає Соболєву слово для запитання. Будь ласка, пане Сергій. 13:40:15 СОБОЛЄВ С.В. Ми дуже вдячні, що ви доопрацювали законопроект, внесли з нашими пропозиціями. Ми будемо його підтримувати. Але питання у мене про інше. Як ви як депутат, який представляє сільський округ, який знає, які творяться зловживання з видачею земель учасникам бойових дій, учасникам Революції, учасникам АТО, як ви оцінюєте позицію фракції президентської, яка фактично провалила в один голос цей законопроект, який давав можливість отримувати всім учасникам АТО на законних підставах землю? Як ви оцінюєте цю деморалізацію цієї фракції, яка дає, коли треба будь-які лобістські закони, 130 голосів, а коли треба підтримати учасників антитерористичної операції, ледь-ледь дали 60 голосів?

даному законопроекту. Хотів би зазначити, що у нас в комітеті є і інші законодавчі ініціативи з цієї проблематики я думаю, що, можливо, ми краще допрацюємо інші законодавчі ініціативи разом із колегами від вашої фракції. І вже наступного разу внесемо ці законопроекти на розгляд в сесійну залу і підтримаємо їх в першому читанні. Я хотів би зазначити, що якраз аграрний комітет, який представляють фахівці з усіх фракцій, працює постійно над цією проблематикою. І я думаю, це питання не зникне, воно обов'язково буде найближчим часом проголосоване. І ми припинимо корупцію і зловживання при видачі землі учасникам бойових дій. Дякую. Заключне запитання від Спориша. 13:42:19 СПОРИШ І.Д. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", 15-й округ Вінниччина. Звичайно, маркування органічної продукції необхідне і ми це прекрасно розуміємо. І як вже сказано і не один раз, що немає зараз в даний час контролю, згідно сьогоднішнього закону. Звичайно, знову ж таки, контроль за органічною сертифікацією також необхідний, ми прекрасно розуміємо. Але в мене питання стоїть тільки одне. Якщо розроблюють штрафні санкції, то хоч які і скільки, і в залежності від чого санкції будуть і скільки будуть платити ті, які порушать дійсно і сертифікацію, і маркування, і так дальше продукції? Дякую. Дякую за запитання. Ми до другого читання відпрацюємо цю якраз... цей напрямок, і я думаю, зробимо все, щоб ці штрафні санкції були такого рівня, щоб в подальшому виробник органічної продукції, який зловживає своїм положенням, цього не допускав і щоб полиці наших магазинів були наповнені якісними органічними продуктами. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Дякую за відповіді. До співдоповіді запрошується заступник голови Комітету з питань агарної політики та земельних відносин Заболотний Григорій Михайлович. Будь ласка, пане Григорій. Шановний головуючий, шановні колеги, Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики і земельних відносин на виконання Постанови Верховної Ради України від 14 листопада 2017 року на своєму засіданні 15 березня 2018 року розглянув підготовлений на повторне перше читання проект Закону про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу. Запропонований проект має дві важливі мети. Перше: він удосконалює правове регулювання у сфері органічного виробництва. І друге: приводить законодавство України у відповідність до вимог законодавства Європейського Союзу. Цей проект закону визначає основні принципи і поняття органічного виробництва, особливості обігу, розповсюдження і маркування такої продукції, інші правовідносини у цій сфері. Але такі заходи не можуть бути дієвими без чітко прописаних повноважень щодо державного регулювання реєстраційних і контрольних функцій, а також запровадження певних обмежень у зазначеній сфері. Тому цим законопроектом ми пропонуємо вирішити це коло питань. Перед винесенням проекту закону на повторне перше читання його було доповнено нормами і положеннями, які стосуються детальних правил органічного виробництва, аквакультури і тваринництва. Зараз весь цивілізований світ поступово переходить на органічну модель виробництва. Тому нам необхідно йти в ногу з часом, а для цього потрібна відповідна законодавча база. Шановні колеги, прошу підтримати рішення комітету і прийняти за основу законопроект реєстраційний номер 5448-д. Дякую за увагу. Лишайтеся на трибуні, зараз будуть запитання. Будь ласка, колеги, запишіться на запитання. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Я дуже дякую вам особисто, що ви і в комітеті, і всюди "штовхаєте" вкрай вкрай важливу сьогодні… скажімо, те, що відбувається в аграрному секторі вкрай важливу галузь – аграрну, у тому числі аграрне виробництво і землеробство. Але наразі я хочу… мушу сказати, що побачте на зал, там нема депутатів. ми розуміємо, що зараз потрібно попросити, щоби нам поставили на рейтингове голосування і ні в якому разі не провалити даний законопроект. Бо минулий законопроект… фактично всі були "за", тільки декілька корупціонерів зірвали це голосування. Всі фракції дали, все дали, але декілька людей, які сьогодні не розуміють, що відбувається в земельній сфері, і як використовують учасників АТО, вони зірвали це голосування. Тому я дуже прошу вас в кінці звернутися безпосередньо до Голови поставити на рейтингове голосування. Фракція "Батьківщина", звичайно, підтримує законопроект, але нам ні в якому разі не можна його провалити. Законопроект про органічне… Я, з вашого дозволу, дам роз'яснення по цьому питанню, а ви уважно мене послухайте. Ми ввійшли в повну процедуру. Це означає, що у нас після доповідачів будуть виступі від фракцій, виступі від депутатів. Тобто ми не встигнемо до обіду даний законопроект розглянути. До обіду, можливо, виступить кілька голів фракцій. Після обіду продовжуються виступи голів фракцій, потім депутатів, і я думаю, що орієнтовно в 16.20-16.30 ми зможемо вийти на прийняття рішення. Тому вже завдання буде в усіх максимально змобілізувати людей, це буде достатньо оптимальний час для прийняття рішення. Щоб ви розуміли логіку розгляду. Домовились, так? Отже, наступне запитання. Медуниця Олег. Олег Медуниця, місто Суми. Шановні колеги, даний законопроект – це практичне втілення нашої євроінтеграційної політики, адже стандартизація нашого органічного землеробства до норм Європейського Союзу дасть можливість в секторі аграрної переробки мати більше доданої вартості, бо по всьому світу органічне землеробство тим, хто його виробляє, дає набагато більше, ніж виробництво просто звичайних сільськогосподарських продуктів. Тому важливо підтримати цей законопроект, який дасть нам можливість створити нові робочі місця, дасть збільшити валютну виручку від експорту і дасть можливість отримати якісніші і кращі продукти харчування для українців. "Народний фронт" Дякую. Будь ласка, пане Григорій. ніж органічне виробництво не існує. Весь цивілізований світ переходить саме на такий спосіб ведення господарювання. І якщо ми хочемо їсти екологічно чисті, нормальні продукти, і щоб в нас народжувалися здорові, нормальні, розвинені діти, то ми повинні цей законопроект сьогодні підтримати і проголосувати. Дякую. Дякую вам. Час для запитань завершений. Дякую за доповідь. А зараз прошу голів фракцій і груп провести запис на виступи. Будь ласка, прошу провести запис.

Даний законопроект очевидно потрібен для того, щоб привести норми українського сільськогосподарського товаровиробника до певних стандартів, куда ми хочемо і наближатися, віддаляючись від російської азіатської орди. Але поряд з тим, повертаючись до попереднього закону, я би хотів звернутися до всіх наших колег. Шановні, ми повинні піднімати українське село, ми повинні стимулювати тих, хто працює на землі, тих, хто хоче працювати на землі, і допомагати дотації, не компенсації тим, хто ніколи не працював і не буде працювати, а тим, хто прийшов в українське село, і давати їм кошти, дотації на розвитку особистих фермерських господарств, для того щоб вони працювали на українській землі, щоб працювали на свої родини, сплачували податки, піднімали село і працювали саме на себе, а не на когось, здаючи в оренду землю, яку би ми поспіхом їм віддали у власність. Тому моя позиція тут принципова. Ми повинні заборонити роздавати землі у власність будь-кому, ми повинні допомагати в першу чергу тим, хто пройшов пекло війни, стати на ноги в селі, утворюючи фермерські господарства і надаючи їм землю у користування. І не віддавати компенсацію комусь там за землю, а ми повинні надавати дотації, компенсації тим хлопцям атовцям, які прийшли в село, щоб піднімати це село і працювати на себе. І це є європейський принцип, і це є принцип відродження українського села. Тому я закликаю всіх, не маніпулюйте фактами, а ті, хто хоче працювати на землі, на землі, приїжджайте у Тернопільщину, будете отримувати землю для фермерських господарств у користування, і ми будемо вам допомагати. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від фракції "Батьківщина" Івченко Вадим Євгенович, будь ласка. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, подивіться на наші землі: 42 мільйонів гектарів, які обробляються, майже 8 виводяться з ефективного обороту. Туди вливається стільки мінеральних добрив, стільки хімікатів для того, щоб там щось росло. Хіба ми не можемо з вами прийняти політику і робити так, щоб у нас тільки розросталися земельні банки тих, хто займається органічним землеробством? Поїдьте на Полтавщину, в Шишацький район. Герой України обробляє 8,5 тисяч гектарів землі. Ви знаєте, що він в Радянському Союзі почав з 2 центнерів, потім 20, а зараз він має стільки ж центнерів з гектару, скільки має найбільший холдинг, використовуючи сучасні технології і використовуючи сучасні захисти рослин – 80-90 центнерів по кукурудзі. До нього приїжджають з усього світу для того, щоб він продав свої земельні ділянки. У нього гектар сьогодні коштує такої землі 25 тисяч євро. Колеги, це майбутнє, майбутнє України, оскільки вона – житниця Європи. Ми маємо робити все для того, щоб у нас розвивалося органічне землеробство, щоб ми максимально підтримували ті господарства, які хочуть отримати сертифікацію або сертифіковують себе як виробники органічної продукції. Ми маємо зробити простежування з цієї продукції, і щоб споживач не був обманутий, що він купляє безпосередньо органічну продукцію. Ми маємо зробити реєстр цих підприємств і дати їм максимальну підтримку з бюджету країни, і задля того і допомогти їм вийти на міжнародні ринки. Колеги, це майбутнє. Майбутнє не може відбуватися без відповідного закону. Майбутнє не може відбуватися без закону, який гармонізує наше законодавство з директивами ЄС. Ми вже вдруге розглядаємо це питання. І повірте, сьогодні ми маємо максимально прийняти рішення. "Батьківщина" підтримує, підтримувала і буде підтримувати тих в майбутньому, хто буде провадити в нашій аграрній політиці органічне виробництво, землеробство, хто буде уникати всіх цих шкідливих замінників і шкідливих безпосередньо добрив, я не знаю, там засобів захисту, які використовуються у виробництві сільськогосподарської продукції. Будь ласка, давайте сьогодні, нарешті, приймемо цей закон в першому читанні, до другого у нас є що доопрацьовувати, і максимально швидко приймемо в другому. В цьому році це законодавство має бути гармонізоване з директивами ЄС згідно нашими їх зобов'язаннями. Дякую. Дякуємо вам за ваш виступ. І зараз слово для виступу надається шановному колезі, який представить позицію "Народного фронту", пану

Шановні колеги, я хотів би звернути увагу на декілька речей, про які сьогодні ми з вами нібито всі говоримо, але, мені здається, не всі до кінця це розуміють. По-перше, я хотів би звернути увагу на те, що таке органічна продукція і в дійсності, чи чи ефективно, чи неефективно надпис цієї органічної продукції на даному продукті. На сьогоднішній день, на жаль, більшість виробників користуються цими надписами тільки з метою підвищення товарооборотності свого продукту, так званого більшого продажу. Це зрозуміло, це маркетинг, це їхній бізнес, це заробіток. Але в цьому є дуже великий недолік і негатив. Люди довіряють зеленим надписам, але не розуміють, що їм, вибачте на слові, впарюють незрозуміло що і незрозуміло який якісний продукт. Дякуючи нашим авторам, я хотів би їм подякувати за те, вони хочуть врегулювати, я думаю, сьогодні ми в першому читані врегулюємо цю проблему, і ми зможемо добитися того, щоб в дійсності товар і продукт був якісний і відповідав отим надписам, які ми бачимо внизу. Друге. Я хотів би подякувати тим товаровиробникам, які в дійсності виконують сьогодні вимоги норм ЄС і відповідають тому, якість товару відповідає тому, що написано там, що написано на етикетці чи на упаковці. Це дуже важливо, тому що цим користуються і це використовують не лише ми з вами, це використовують наші діти. А діти – це наше майбутнє. І тільки заради того, щоб діти отримували якісний продукт, ми сьогодні повинні проголосувати за цей закон. Тому що безпека харчової продукції – це майбутнє не лише нашої країни, це майбутнє всієї нації і майбутнє всього світу. Ми навіть не розуміємо, наскільки сьогодні неякісні продукти харчування попадають нам з вами на стіл. Ви тільки підніміть той перелік компонентів, які входять до складу того чи іншого продукту, то як собі можемо згадати, що якщо ковбаса – м'ясний продукт, а м'яса там тільки 30 відсотків. Ганьба! Фракція "Народного фронту" буде підтримувати дану ініціативу. І ще один момент, про який я хоті би сьогодні сказати. Я вітаю ідею авторів, що вони дають можливість запровадити так званий ринковий нагляд, не те, щоб пригнобити бізнесмена, не те, щоб опустити його, накласти штраф, але має бути дієвий контроль в дійсності за якісною продукцією. І от сьогодні Держспоживслужба повинна розуміти, що вони мають в дійсності запустити необхідний відділ, який буде контролювати це і інспектори мають перевіряти. Але не перевіряти на наявність бумажки, так званого сертифікату, а розуміти, що все виробництво сертифіковане і що ця продукція, коли вона буде везтися за кордон, не будуть вимагати якийсь папірець, а будуть знати, що вона відповідає в дійсності міжнародним європейським стандартам. І тоді і ISO, і інші служби будуть розуміти, наскільки Україна пішла на крок вперед… І от оце буде якраз показово для всього світу. Фракція "Народного фронту" буде голосувати за цей законопроект. Закликаю всіх проголосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від Радикальної партії Ляшко Шановні небаготочисельні колеги, я звертаюся до вашої совісті і сумління і закликаю повернутися обличчям до українського селянина і до української корови. Через політику влади сьогодні, на жаль, корів залишилось мало. Але щоб вони зовсім не зникли, щоб ми відродили тваринництво у наших селах, на жаль, занедбаних на найкращій українській землі, наша команда добивається прийняття Закону про заборону використання пальмової олії в молочних продуктах. Везуть усяке дерьмо в Україну. Минулого року більше 200 тисяч тон завезли пальмової олії, яку навіть мавпи не їдять, а її привозять і згодовують українцям. Чому? Тому що заробляють надприбутки за рахунок отруєння людей. Всі вчені давно встановили, що температура плавлення пальмової олії 45 градусів. При температурі тіла стандартній 36,6 вживання пальмової олії – це пряма дорога до онкології, до серцево-судинних захворювань. Одні заробляють надприбутки за рахунок життя і здоров'я українців. Травлять людей дешевою, неякісною дурньою, а потім українці платять десятки тисяч доларів за хіміотерапію, лікування від онкології і від серцево-судинних захворювань. Найбільш вразливі до продуктів із вмістом пальмової олії це діти, які переважно вживають молочку і люди старшого віку. Тому наш обов'язок прийняти закон, який заборонить травити українців і встановить драконівську відповідальність за завдання шкоди здоров'ю і життю українців. Ми закликаємо парламент підтримати ініційований нами законопроект про заборону пальмової олії. Це дасть можливість врятувати життя тисяч і тисяч українців, уберегти їх від тяжких онкологічних і серцево-судинних захворювань. Відновлення поголів'я худоби в селі і збільшення реалізації молока, якісного українського молока. Влада сьогодні забороняє купувати із приватних сільських дворів молоко і м'ясо, натомість Україна поставила рекорд за 5 років по імпорту м'ясної продукції. Ми завозимо із-за кордону свинину, пальмову олію, чорта лисого замість того, щоб створювати умови для розвитку власної економіки, власного виробництва, агропереробки, відновлення тваринництва і збільшення доходів селян. Тому що найкраща українська корова – це єдина можливість селянину і сім'ї прогодувати своїх дітей. Ми закликаємо парламент до сумління і до совісти, розглянути наш законопроект, заборонити використання пальмової олії, зберегти здоров'я українців, відродити корову в українському селі, роботу українським селянам. Дякую. Отже, колеги, наш час для ранкового засідання вичерпаний. Наступний виступ від "Самопомочі", буде виступати Іван Мірошниченко і ми з виступу пана Івана розпочнемо післіобідну нашу роботу. Отже, це буде перший виступ, тому я вас прошу бути вчасно о 16 годині в залі. Колеги, потім будуть виступи від народних депутатів 15 хвилин, потім заключне слово і потім ми перейдемо до прийняття рішення. Зараз я хочу зробити повідомлення, колеги, увага. Жінки-ветерани АТО на сході України сьогодні, 19 квітня 2018 року, о 14 годині запрошують народних депутатів України на показ документального фільму "Невидимий батальйон", на третьому поверсі в кулуарах Верховної Ради України. я прошу усіх бажаючих взяти участь у перегляді документального фільму на третьому поверсі Верховної Ради України. Бажаю усім взяти участь в цій мистецькій мистецькій події, яка відбувається в українському парламенті. Ранкове засіданні Верховної Ради України я оголошую закритим. О 16 годині усіх запрошую в зал для продовження нашої роботи.